Dobro jutro, krećemo sa današnjim prijepodnevnim zasjedanjem. Dakle, rekli smo jučer da će danas u 12 sati biti glasovanje. Od toga nećemo odustati, od toga od 12 sati. Znači, ostaje. Najavili smo da ćemo danas krenuti sa 3. točkom dnevnog reda, a to je 3. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti, s konačnim prijedlogom Predlagatelj Vlada Republike Hrvatske. Prijedlog akta primili ste poštom. Kod donošenja ovog zakona primjenjuju se obveze Poslovnika koje se odnose na prvo čitanje zakona, članak 144. do 150. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za rad i socijalno partnerstvo i Odbor za razvoj i obnovu. Izvješća ste primili na sjednici. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Uvaženi Krešimir Rožman, državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva, rada i poduzetništva. Izvolite. Zašto se predlaže promjena Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti? Kao što je poznato nakon više godina rasta unazad 2 godine ekonomska gospodarska situacija je lošija, s negativnim trendovima. Naravno znamo kao posljedica jedne globalne financijske krize. Naravno da se to odrazilo i na tržište rada gdje je došlo do povećanja nezaposlenosti. U siječnju ove godine nezaposlenih je bilo oko 260 Taj je broj čak rastao onda do 300 tisuća. Trenutno je sa krajem 8. mjeseca 283 tisuće nezaposlenih. To je nažalost porast od 16,4% u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Moram reći u Hrvatskoj su na tržištu rada problem još 2 činjenice. To je visoka stopa dugotrajne nezaposlenosti, to su oni koji su više od godinu dana nezaposleni, dakle, kojih je čak 44%. I drugo, isto tako jedna zabrinjavajuća činjenica koja je godinama dosta loša, a to je postotak zaposlenosti, dakle ukupna niska zaposlenost. Zaposlenost u Hrvatskoj je oko 56%. Taj broj naravno isto kao i sve ostalo malo varira. U EU je preko 65%. Naknadu za nezaposlenost prima nešto manje od 70 tisuća zaposlenih, 69 tisuća 900, što je 8,7% više nego prošle godine. istina, imamo jedan pozitivan pokazatelj što je dobro. Dakle, veća zaposlenost, dakle broj ljudi koji se zapošljavao. Ove godine se zaposlilo oko 100 tisuća ljudi za 8 mjeseci. To je čak 18,2% više nego prošle godine. Dakle, ova godina je definitivno na tržištu rada dinamičnija znatno nego prošla godina no nažalost onaj dio drugi je nepovoljniji, dakle onaj negativni pa je ukupno došlo do povećanja nezaposlenosti. Naravno zbog takve makroekonomske situacije Vlada Republike Hrvatske donijela je i program gospodarskog oporavka. Njime je usvojila cijeli niz mjera za gospodarski oporavak i jedan dio tih mjera naravno odnosi se na tržište rada. Naravno, mogli bismo reći sve mjere praktički se odnose na tržište rada jer tržište rada se ne rješava samo Zakonom o posredovanju pri zapošljavanju, odnosno mjerama aktivne politike zapošljavanje nego svim drugim mjerama i zakonima i mjerama jer konačno rješenje na tržištu rada se rješava što većim otvaranjem radnih mjesta. Međutim, kad govorimo o ovim mjerama na tržištu rada mislim u ovom užem smislu. Dakle, Vlada je od tih mjera tržištu rada donijela 2 koje se odnose na ovaj zakon. Dakle, mjera dinamiziranja tržišta rada s konkretnim mjerama vremenskog ograničenja primanja pune naknade kako bi se nezaposleni dodatno motivirali za traženje posla, a nakon određenog roka plaćanja 50% naknade uz obvezu dodatnog usavršavanja ili prekvalifikacije te produženje primanja naknade za osobe kod kojih postoji rizik dugotrajne nezaposlenosti. Vlada je u tom dijelu dinamiziranja tržišta rada donijela još neke mjere koje su provedene koje se ne odnose na zakon. To je uvođenje novih programa aktivne politike zapošljavanja i uvedena su 2 takva programa. Dakle, jedno je ono stručno osposobljavanje za rad. To je ona mjera koja se odnosi na financiranje stručnog osposobljavanja kako osoba s visokom stručnom spremom, ali i tako i onih drugih osoba sa srednjom stručnom spremom, odnosno kod obrtnika, ali i onih osoba koji prema propisima moraju ili položiti stručni ispit ili im je uvjet za daljnji posao neki odrađeni staž. Za tu mjeru vlada veliki interes, ona se tek počela provoditi i uvedeni su novi programi stručnog osposobljavanja u okviru zavoda. Inače ti programi se uvijek rade na temelju ankete poslodavaca i onoga što poslodavac treba, a sad su prvi put uvedeni opći programi. Pa je tako uveden program informatičkog obrazovanja koji je danas opće potreban i drugo uveden je još dodatni program pored ovih posebnih koji traže poslodavci, stranog jezika za osobe koje rade u turizmu i ugostiteljstvu. Naravno da nitko ne može za par mjeseci naučiti strani jezik, ali to je ono kratki tečaj za recimo ugostitelje što držimo vrlo korisnim pred turističku sezonu. Dakle, temeljem ovog programa proizlazi i potreba mijenjanja ovog zakona. Dakle, u ovom zakonu promijenit će se 4 bitne odredbe uz neke promjene koje se tiču izraza. Dakle, prvo promijenit će se visina naknade. Drugo, produžit će se trajanje primanja naknade. Te 2 mjere su na temelju gospodarskog programa. Treća promjena, doći će do promjene uvjeta za trajnu tzv. trajnu naknadu. To je ona naknada do zaposlenja ili do umirovljenja. A to je učinjeno zato da bi se ovaj Zakon o posredovanju pri zapošljavanju uskladio sa predloženim promjenama Zakona o mirovinskom osiguranju. I četvrta promjena je promjena koja se odnosi na pitanje posredovanja u srednjim školama. Dakle što se tiče visine naknade, sada visina naknade za nezaposlenost iznosi 70% za prvih 90 dana, 50% za daljnje razdoblje, a 40% kada se radi o tzv. trajnoj naknadi, koristim taj izraz jer je praktičnije. To je naknada do novog zaposlenja. Međutim, valja znati da upravo stvari sada i još u primjeni je Zakon o dopuni Zakona o posredovanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti koji tu naknadu ograničava na visinu minimalne plaće. Dakle, to je jedno dodatno ograničenje. Sada se predlaže da stupanje na snagu ovog Zakona odmah prestane važiti Zakon o dopuni zakona koji je inače trebao važiti do 1.1. i da visine naknade umjesto da visine naknade umjesto za prvih 90 dana ostane ista, dakle 70% od plaće, a sve one ostale naknade iznose polovicu od toga 35% od plaće. Cilj ove mjere koliko je to moguće da se stimulira dodatno traženje posla i naravno uz sve to postoji obveza edukacije odnosno stručnog usavršavanja, za koje vrijeme se usput dobiva i veća naknada. Druga mjera, druga promjena odnosi se na produženo primanje naknade. Dakle, to bi bilo produženo primanje naknade onim nezaposlenim osobama za koje postoji rizik dugotrajne nezaposlenosti, onih koji ulaze u tu dugotrajnu nezaposlenost, koji su 12 mjeseci odnosno više nezaposleni. Kod njih bi se to produženo primanje napravilo prema jednoj skali, dakle ako su duže vrijeme primali naknadu, to produženje naknade trajanje tog dijela naknade bilo bi kraće, ako su kraće vrijeme primali bilo bi duže, pa tako ako su naknadu primali od 360 do 450 dana dobili bi još 30, ako su primali od 270 do 330 još 60 dana, ako su primali od 180 do 240 dana dobili bi još 90 dana, naknade su u danima, to je malo nekada nespretno pratiti. I ako su najkraće vrijeme primali naknadu od 90 dana do 150 dana, produžilo bi im se još ta naknada za 120 dana. DA tu ne bi bilo spora izgleda kako su pali u dugotrajnu nezaposlenost ako su primali naknadu 90 dana, dakle primali su naknadu 90 dana jer su toliko imali pravo, nakon toga nisu zaposleni do godine dana i onda stječu pravo na još dodatnu naknadu. Treća promjena odnosi se na na uvjete za stjecanje prava za tzv. trajnu naknadu. Sada za tu trajnu naknadu postoji uvjet dakle da osoba ima 32 nezaposlene Međutim, pravo na tu naknadu gubi stjecanjem uvjeta za mirovinu, naravno to može biti invalidska mirovina, ali u pravilu ili najčešće radi se o prijevremenim mirovinama. Dakle osoba koja stekne pravo na prijevremenu mirovinu, ne koja ode u mirovinu koja stekne pravo, gubi pravo na naknadu ustvari gubi prava na Zavodu za zapošljavanje. To je naravno, jedno od mogućih rješenja koje je do sada funkcioniralo. Međutim, kako se sada mijenja, odnosno prijedlog kao što naravno dobro znate, promjena Zakona o mirovinskom osiguranju kojim se između ostalog predlaže povećanje onog koeficijenta za umanjenje prijevremene mirovine, dakle umanjenje prijevremene mirovine. Ako se predlaže umanjenje prijevremene mirovine naravno da to ima svoju svrhu, cilj, a jedan od ciljeva je svakako da se pokuša stimulirati ljude da što dulje ostanu u svijetu rada. Stoga ako se radi o nezaposlenoj osobi, kada bi ostao na snazi ovakav Zakon o posredovanju pri zapošljavanju ta nezaposlena osoba bi se našla u situaciji, da joj se prijevremena mirovina umanjuje a naknada na Zavodu obustavlja. Stoga se predlaže da se naknada ne obustavlja, dakle predlaže se novi uvjet i dalje ostane 32 godine staža, a ona ukupno trajanje do 5 godina do mirovine ali ne do prijevremene mirovine nego do starosne mirovine. Dakle, osoba koja stekne uvjete za prijevremenu mirovinu moći će koristiti naknadu za zapošljavanje, za slučaj nezaposlenosti i na njoj će biti izbor hoće li otići u prijevremenu mirovinu ili će koristiti naknadu na Zavodu za zapošljavanje. Naravno u pravilu ta naknada na Zavodu za zapošljavanje biti će manja, ali na osobi je izbor. Hoće li pokušati još biti u svijetu rada, tražiti posao, ili otići u mirovinu. Dakle, ne postavlja se prema njoj nikakva obveza. I četvrta promjena koja se predlaže, nema veze sa ovim prethodnim, nego jedan uočeni problem odnosi se na posredovanje pri zapošljavanju učenika u srednjim školama. Dakle, ne sasvim precizna odredba odredba omogućavala je da srednje škole mogu raditi posredovanje ne samo za svoje učenike nego i za učenike drugih škola. Sada se predlaže da srednje škole mogu posredovati samo za učenike svojih škola. Kada smo nakon ovog prijedloga uočili smo na odborima neke nedostatke tog prijedloga, jer je bilo i vrlo racionalno izneseno da to može na neki način dovesti do nekih problema jer neki direktori škola će to uspješno raditi a nekima se neće dati. Nakon toga smo to dodatno analizirali i vidjeli da su ovi problemi zbog kojih predlažemo to čine nam se veći i zato ostajemo kod ovoga prijedloga. Naime, radi se o tome da su se počele osnivati srednjoškolske ustanove sa pravom javnosti koji uopće nemaju učenika, praktički nemaju profesore, oni samo rade posredovanje pri zapošljavanju. Nije smisao ove mogućnosti da srednjoškolci rade i da škole posreduju da se netko time bavi kao biznisom nego da to radi škola za svoje učenike pa smo usprkos primjedaba koje smo čuli, koje smo respektirali ostali kod ovog prijedloga. I na koncu da kažem što se tiče sredstava, za ovaj Zakon trošak smanjenja naknade, odnosno manje sredstava koje je bilo potrebno za ovu prvu potrebu, dakle smanjenje onog drugog dijela naknade procjenjuje se bio bi oko 150 milijuna kuna, a produženje primanja naknade povećalo bi za negdje 180 milijuna kuna. Ako onako možemo grubo reći te dvije mjere bi bile neutralne, dakle trošak bi bio malkice veći. Što se tiče Što se tiče troškova ovog novog uvjeta za trajnu naknadu, tu naravno troškovi postoje, oni se povećavaju. Procjenjuje se da bi oni bili oko 9 milijuna godišnje, jer se povećava broj tih ljudi koji bi mogli primati naknadu. Prosječno godišnje takvih ljudi je oko 7 Dakle, to bi bilo negdje oko 9 milijuna. No s druge strane ako ti ljudi izaberu, dakle trošak se može odnositi samo na one ljude koji mogu ići u prijevremenu mirovinu, pa mogu izabrati hoće li ići u prijevremenu mirovinu ili koristiti naknadu. Dakle, iako bi tu bio trošak ti ljudi ako izaberu ovu naknadu onda ne idu u mirovinu, onda možemo reći da tamo nema troška. Nisu to sasvim iste stvari, ne pribijaju se oni izravno ali kada gledamo globalno na razini države, ukupno nema povećanja troška iako naravno u dijelu koji se odnosi na zapošljavanje troška ima. Evo još jedanput ponavljam radi se o potrebnim mjerama, mjerama kojima se usklađuju ova dva zakona koje su mjere i financijske države, posebno naglašavam da je ona mjera koja košta ima dakle ovo produženje naknade ima svoju važnu socijalnu ulogu za te ljude koji nakon godinu dana što su na zavodu nisu uspjeli naći posao. Dakle, predlažem da se

Otvaram raspravu. Prvo su na redu klubovi. U ime kluba HSS-a uvaženi zastupnik Boris Klemenić. Hvala lijepa. Gospodine potpredsjedniče, kolegice i kolege uvaženi državni tajniče. Ovaj Zakon o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti relativno je nov propis u hrvatskom zakonodavstvu. Na snazi od 2008. godine uz jednu intervenciju u zakon, dopunama zakona u 2009. godini može se ustvrditi da sam Zakon o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti u praksi polučuje mogli bismo reći i dobre rezultate. Ove izmjene i dopune zakona koje su pred nama ukazuje da se radi o usklađivanju zakona sa drugim pozitivnim propisima u Republici Hrvatskoj ali isto tako i usklađivanju odnosno prilagodbi pojedinih određenih odredbi Zakon o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti sa gospodarskom situacijom u Republici Hrvatskoj odnosno mjerama predviđenim za normalizaciju trenutnog stanja u gospodarstvu. obrazloženju predlagatelja tijekom primjene zakona uočena je učestala potreba tumačenja odredbi o posredovanja, za povremeni rad redovnih učenika u zemlji a koje mogu uz odobrenje Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva obavljati srednjoškolske ustanove ukoliko ispune propisane uvjete. Doduše, postojeća odredba nije precizno definirala za koje učenike srednjoškolskih ustanova može obavljati ti poslove posredovanja, odnosno da li po dobivenoj dozvoli može posredovati za cjelokupnu populaciju redovnih učenika ili samo za učenike koji su njeni polaznici redovnog obrazovanja. S obzirom na okolnost da su neke srednjoškolske ustanove u praksi obavljale poslove posredovanja iako same nisu imale niti jednog učenika u svojim obrazovnim programima ili su posredovale za redovne učenike drugih srednjoškolskih ustanova koji su nekada bili i izrazito prostorno udaljeni, u cilju dodatne zaštite u pravilu maloljetnih redovnih učenika, predlaže se izmjenom odredbe izrijekom propisati da srednjoškolska ustanova poslove posredovanja može obavljati samo isključivo za svoje redovne učenike. Osim toga nakon donošenja Zakon o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti usvojen je i novi Zakon o radu kojim je u radno-pravnom smislu bitno izmijenjen do tada postojeći institut volonterskog rada. Naime, kako je u međuvremenu područje volonterskog rada uređeno posebnim propisom u slučajevima kada je stručni ispit ili radno iskustvo propisom utvrđeno kao uvjet za obavljanje poslova za radno mjesto određenog zanimanja, zadržao je i mogućnost stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa. U tom smislu ovim se zakonskim prijedlogom ujedno predlaže usklađivanje terminologije Zakon o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti sa Zakonom o radu. Predlagatelj također upozorava na velika odstupanja u stopama zaposlenosti odnosno nezaposlenosti između Republike Hrvatske i Europske unije i ističe kao posebno zabrinjavajući relativni opseg dugotrajne nezaposlenosti. Naime, predlagatelj smatra da je relativni opseg dugotrajne nezaposlenosti moguće smanjivati obrazovnim mjerama aktivne politike zapošljavanja radi obnove, dopune ili provjere radnih znanja i vještina nezaposlenih osoba, a sve u cilju povećanja njihove zapošljivosti. Stoga se predlaže i mogućnost značajnijeg poticanja sudjelovanja nezaposlenih osoba u obrazovnim mjerama, te smanjenjem pune novčane naknade nakon određenog perioda. Kako bi se nižom naknadom stimuliralo uključivanje u dodatno obrazovanje i radnu aktivaciju, te obzirom da je pretežiti broj tih nezaposlenih osoba ujedno i niže obrazovne obrazovne razine, smanjenje naknade u drugom periodu stimuliralo bi obrazovanje tijekom kojeg nezaposlena osoba ne prima novčanu naknadu već novčanu pomoć u visini neoporezive stipendije koja danas iznosi tisuću 600 kn, što je mnogo povoljnije i ujedno onemogućuje uključivanje nezaposlene osobe u područje tzv. sive ekonomije. Također se predlaže mogućnost produženja prava na novčanu naknadu nakon pada u dugotrajnu nezaposlenost na vrijeme od jednog do 4 mjeseca na obrnuto proporcionalni način u odnosu na ostvareno vrijeme trajanja novčane naknade kako bi se dodatno osigurao egzistencijalni minimum dugotrajno nezaposlenim osobama. Tako će pravo na produženje novčane naknade u dužem periodu ostvariti osobe koje su pale u dugotrajnu nezaposlenost, a novčanu naknadu su primale u kraćem trajanju. Mi u klubu HSS-a vjerujemo da će se primjenjujući utvrđene mjere gospodarskog oporavka Vlada Republike Hrvatske postići željeni učinak, a svakako je bitno da nezaposlene osobe kako bi našle posao budu stimulirane ne samo čekati i i primati naknadu, već će se pokrenuti i samostalno poduzeti određene mjere poput dodatnog obrazovanja ili usavršavanja. Isto tako smatramo bitnom i značajnom namjeru predlagatelja da uvođenjem izmjena u Zakon o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti stvori uvjete za onemogućavanje uključivanje nezaposlenih osoba u područje sive ekonomije. Sukladno svemu ovome navedenom Klub zastupnika HSS-a će podržati donošenje ovog zakona. Hvala lijepa. Zahvaljujem. U ime kluba HNS-HSU uvaženi zastupnik Silvano Hrelja. Izvolite.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 Naravno da moram izraziti zadovoljstvo što je predsjednica Vlade prihvatila da zakon ide u redovnu proceduru, naravno na moj prijedlog jer je tako išla rasprava na Odbor za rad i socijalno partnerstvo da su to vezane teme sa Prijedlogom izmjena Zakona o mirovinskom osiguranju, u mnogočemu su vezani, a još bi po meni mogli biti i više vezani, ta dva zakona. Vezani trebaju biti k'o prst i nokat, da se mi razumijemo, naravno i sa Zakonom o radu jer to su ključni zakoni koji ne neki način uokviruju tržište rada, uz još neke druge zakone. Mi ćemo nešto kuditi, nešto hvaliti odnosno pohvaliti ali unaprijed moram reći da zbog toga što se naknade smanjuju dužnost je svakog pozicijskog političara da to ne podrži tako i klub Hrvatske narodne stranke i Hrvatske stranke umirovljenika neće podržati ovaj prijedlog zakona, ali ćemo biti fer i korektni i neke institute koji su prvi put ugrađeni u ovaj zakon pohvaliti. Za pozdraviti je svakako mogućnost izbora osiguranika između prijevremene mirovine i naknade na Zavodu za zapošljavanje gdje se osiguranicima osigurava mogućnost daljnjeg traženja posla uz primanje naknade, bez obzira što imaju prvi uvjet za odlazak u mirovinu što do sada nije bio slučaj, na što smo često puta ukazivali kroz medije, ukazivali direktno Vladi. Vjerujem da uz ovaj pozitivni pomak propuštamo do kraja ovo izdefinirati, povezati sa izmjenama Zakona o mirovinskom osiguranju na način kako je to utvrđeno u Njemačkoj jer smatramo da osiguranik koji je ne svojom voljom ostao bez posla, dakle bilo zbog gašenja poslodavca bilo zbog tehnoloških viškova, ne smije biti kažnjen kao onaj drugi koji je samovoljno izabrao prijevremenu mirovinu. I ako promatramo rješenja i ako izučavamo rješenja koja ima njemačko mirovinsko zakonodavstvo onda kod njih nakon određenog roka traženja poslova njihov Zavod za zapošljavanje proglašava osobu kod bezuspješnog traženja posla, proglašava osobu nezaposlivom i ta osoba ima pravo otići u mirovinu bez penalizacije, bez obzira da li je to dvije, tri ili pet godina prije prije redovne starosne mirovine. Dakle, to je jedan korektan odnos prema onima koji nisu svojom voljom otišli u mirovinu odnosno koji su prisiljeni otići u mirovinu zato što su nezaposlivi i zato što ne postoji više njihov poslodavac. Ono što isto tako propuštamo ovim zakonom urediti, a to je obračun sa dugotrajnom nezaposlenosti. Dakle, niti jedna socijalna država ne prihvaća kategoriju dugotrajne nezaposlenosti, dakle ne miri se s tom kategorijom. Izučavao sam slučaj socijalne države Danske, Kraljevine Danske gdje ova kategorija u njihovim zakonima ne postoji. Što to znači? To znači da se država na svim nivoima, od općine do regije do države obvezala da mora naći posao u trajanju najmanje 6 mjeseci godišnje za svakog građanina. To ima vrlo logično opravdanje jer se na taj način intelektualni kapital čuva, dok se u slučaju priznavanja dugotrajne nezaposlenosti intelektualni kapital bespovratno gubi. Dakle, država i sve strukture društva dužne su u borbi protiv dugotrajne nezaposlenosti i otvarati poslove, ako treba i društveno korisne poslove, ako treba javne radove, dužne su organizirati osposobljavanja za ljude na burzi rada da prihvate druge poslove upravo u borbi sa tom najvećom pošasti i najvećim problemom, problemom dugotrajne nezaposlenosti. Dalje, htio bih znati uz ovaj zakon u drugom čitanju da li su svi posebni doprinosi zapošljavanje po stopi od 1,7 odnosno 1,6% na plaću i naplaćeni, koliko je ovdje evazija ovih doprinosa, dakle koliko to poslodavaca izbjegava plaćanje poreza. I ja mislim da kad bi se uvelo reda na tržištu rada, kad ne bi većina privatnih poslodavaca prikazivala plaću radnika na najnižoj razini, dakle isplaćivalo legalno najnižu plaću, a ostalo na ruke, onda ovdje ne bi trebalo što je ustvari i nedopustivo, pisati da će se prelijevati sredstva koja će se uštediti većim kažnjavanjem prijevremenog umirovljenja za ove naknade ljudima koji će tražiti posao kao novom institutu. Prema tome, smatram da tu postoje rezerve u naplati doprinosa i da ovo u ovom prijedlogu, u obrazloženju zakona pod glavom 3. sa ovom tabelom uopće ne treba povezivati ne treba povezivati jer na kraju krajeva je i iritirajuće jer kaže kažnjavat ćemo prijevremeno umirovljenje koje je i tako po godini staža ima najmanju cijenu, bez obzira što u sustav nosi najviše godina staža. Dakle, povećat ćemo kažnjavanje da bi iz toga isplaćivali naknadu za one koji će sutra tražiti posao. Prema tome, predlažem da ovo izbacite, a da u obrazloženju ovog zakona vidite koje su još rezerve da se kroz prihode proračuna, dakle kroz i inspekcijski nadzor, kontrolu uplate doprinosa, kroz naplatu onog što nije naplaćeno. Jer ne zaboravimo ministar financija ima diskrecijsko pravo nekome prolongirati uplatu doprinosa, odnosno na neki način osloboditi ga ne plaćanja nego određeni vremenski period može dobiti da ne plati. Naravno to mora kasnije nadoknaditi. To mislim da nije dobro rješenje. Ali eto, ja da sam na mjestu ministra ja si nikad to ne bih uzeo da mogu nekoga na određeno vrijeme osloboditi, pa da će on kasnije to platiti. Imamo tu situaciju. Imamo situaciju dakle isplate plaća na razini minimalne plaće, a ostalo na ruke. I imamo još rezerve u sivom tržištu rada i to nisu zanemariva sredstva koje Hrvatski zavod za zapošljavanje ima kao izvorne prihode bez obzira što ja znam da to sve ide u istu vreću. Sve je to u istoj vreći i gospodar te vreće je ipak ministar Šuker tu dileme nema, jer ja tražim i nalazim jednu nelogičnost. Prihodi Hrvatskog zavoda za zapošljavanje bi mogli biti na razini 2 milijarde kuna godišnje. Prihod koji je u planu prihoda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje je milijardu i 600, a oni novci koji su osigurani, koji su predviđeni za isplate naknada su milijarda i 180 milijuna ako se ne varam. Dakle, to je ono što je predviđeno za 1,18 milijardi točno sam rekao što je predviđeno za isplatu naknada. Dakle, ta matematika mi ne štima. Zašto prihod od doprinosa blizu 2 milijarde na razini izvršenja ove godine je 900 milijuna kuna za 6 mjeseci. Dakle, sigurno će to do kraja godine biti više od 1,8 milijardi. Dakle, milijardu i 800 milijuna, a prihod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje je na razini 1,6 milijardi. Dakle, razlika od 200 do 300 milijuna kuna. Što će u Ministarstvu financija s tom s tom razlikom raditi, ne znam ali je to sigurno dovoljno da pokrije i ovaj institut koji se ugrađuje u zakon, ta razlika između doprinosa u državnu riznicu i izlaza, odnosno troška na ovoj poziciji je sigurno dovoljna da pokrije i ovo. I ja vam još jednom preporučam da ovo u drugom čitanju u ocjeni izvori potrebnih sredstava za provođenje zakona ne pišete jer to zaista zaista iritira. O drugom dijelu ja se ne bih miješao. To će moj kolega Beus govoriti o ovom dijelu posredovanja u zapošljavanju kod škola i on će obrazložiti te nelogičnosti. Još jednom ponavljam, dakle pozdravljamo određene institute i izražavamo žaljenje da se ne ide do kraja nego da se samo uvodi institut koji se može i dalje razrađivati. I ističem da zbog smanjenja naknada klub Hrvatske narodne stranke i Hrvatske stranke umirovljenika neće moći podržati ovaj prijedlog zakona. Hvala lijepa. Zahvaljujem. Imamo jedan ispravak netočnog navoda, uvaženi zastupnik Boris Kunst. Izvolite. **Kunst, gospodine potpredsjedniče. Pa netočno je da Vlada ne ide u obračun sa dugotrajnom nezaposlenošću, pa je kroz ove neke institute koji se uvode kroz ovaj zakon. Sigurno da i obračun sa dugotrajnom nezaposlenošću i ovaj institut gdje se uvodi novi uvjet osim 32 godine staža uvodi se ovih 5 godina. A zašto to govorim? Zato jer upravo na Zavodu za zapošljavanje ima tih osoba koje imaju 32 godine staža i koje primaju trajnu tu novčanu naknadu negdje 54,4% a životne dobi su od 50 do 54 godine. I ja vjerujem da ćete se smenom složiti da ti ljudi sa 50 i 54 godine još itekako mogu u svijetu rada nešto dati. A ako prihvate ovaj program obrazovanja koji nudi Zavod za zapošljavanje onda mogu primati naknadu od 1600 kn kao stipendiju upravo za taj dio ako se žele stimulirati i na taj način sigurno mogu ovo zamijenjeno vrijeme za nezaposlenost provesti u obrazovanju i kasnije biti prihvatljiviji tržištu rada. Hvala lijepa. Poštovani potpredsjedniče, državni tajniče sa suradnicima, kolege zastupnici. Pa ovaj prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti dio je provedbe Programa gospodarskog oporavka Vlade Republike Hrvatske, a kao što znamo i cijeli taj Program oporavka je u cilju postizanja uštede u javnim troškovima i konsolidiranju financijskog sustava u u državi kao i očuvanju socijalne i egzistencijalne sigurnosti građana. Izmjene i dopune zakona predlažu uređenje nekoliko bitnih pitanja, a prije svega mora se uskladiti sa novim zakonom, novim Zakonom o radu koji je na snazi, relativno novim. I vjerujem budućim novim Zakonom o mirovinskom osiguranju. Osim što se konkretnije uređuje pitanje posredovanja za povremeni rad redovnih učenika u zemlji što mogu obavljati srednjoškolske ustanove ali u buduće samo za svoje redovne učenike kao i usklađivanje terminologije sa Zakonom o radu u smislu mogućnosti stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa ovim zakonskim prijedlogom predlaže se da se novčana naknada na Zavodu za zapošljavanje u prvih 90 dana iznosi kao što je iznosila sada 70%, a za preostalo vrijeme 35% osnovice koja se utvrđuje kao prosjek obračunate plaće umanjen za doprinose za obvezno osiguranje ostvaren u tromjesečnom razdoblju koji je prethodilo prestanku radnog odnosa. Znači, naknada se određuje prema plaći radnika, ali ne može biti veća od 70% od prosječne, isplaćene prosječne plaće u Republici Hrvatskoj. Prema ovom prijedlogu radnici sa plaćom od 6618 kn kojoj je osnovica za izračun negdje 5294 kune ostvarili bi novčanu naknadu u visini od 3 tisuće i 706 kuna, to znači za ovih, za ova prva tri mjeseca na Zavodu za zapošljavanje, a za preostalo vrijeme tisuću 853 kune. Radnici koji u nezaposlenost ulaze s minimalnom plaćom ostvarili bi u prva tri mjeseca naknadu od tisuću 575 kuna, a za preostalo vrijeme 787,92 kune. Cilj ove mjere je ustvari stimulirati nezaposlene na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje da se uključe u obrazovne aktivnosti kojima se podiže zapošljivost, obrazovanjem za stjecanje stručnih vještina potrebnih na tržištu rada. Nezaposlena osoba koja bi se uključila u ove obrazovne aktivnosti primala bi novčanu naknadu u visini neoporezive stipendije, što je sada oko tisuću 600 kuna. Za zemlje Europske unije obrazovanje za tržište rada je glavni alat politike zapošljavanja. Programi obrazovanja za tržište rada u današnje vrijeme pojačano kod puštanja radnika mogu biti jedan od prijelaznih perioda za mnoge osobe koje su ostale bez posla. Vrijeme provedeno u nezaposlenosti može biti zamijenjeno vremenom provedenim u obrazovanju, tijekom kojeg će se sigurno steći nove radne vještine i usvojiti nova znanja za nove poslove i normalno jačati samopouzdanje koje često izostaje za vrijeme nezaposlenosti. Ovaj zakonski prijedlog predlaže mogućnost produženja prava na novčanu naknadu od jednog za osobe koje se nalaze u dugotrajnoj nezaposlenosti. Da podsjetim do sada takva mogućnost nije postajala. Ovoj mjeri cilj je dodatno osigurati egzistencijalni minimum za dugotrajno nezaposlene osobe, a pod dugotrajno nezaposlenih osoba, ili dugotrajnom nezaposlenošću smatramo ako je osoba u evidenciji Zavoda za zapošljavanje neprekidno dulje, znači više od 12 mjeseci i ako je osoba u cijelosti iskoristila utvrđeno pravo na redovnu novčanu naknadu. Zahtjev za produženje takvog prava na novčanu naknadu trebaju nezaposleni podnijeti u roku od 30 dana po isteku utvrđenog prava. Visina produžene novčane naknade utvrđuje se u visini 35% od osnovice plaće za izračun novčane naknade, a ne može biti viša od 35% iznosa prosječne plaće isplaćene u gospodarstvu Republike Hrvatske za prethodnu godinu. Zbog usklađenja sa Zakonom o mirovinskom osiguranju mijenjaju se i uvjeti za naknadu do zaposlenja, a neki to zovu trajnom naknadom. Prema dosadašnjem zakonskom rješenju novčanu naknadu do zaposlenja ostvaruje nezaposlena osoba koja je na radu provela više od 32 godine. Podaci pokazuju da je trenutno 54,4% takvih korisnika novčane naknade do zaposlenja i da pripadaju dobnoj skupini do 54 godine života. Ja vjerujem da svi možemo to prihvatiti da su to osobe relativno mlađeg godišta i sigurno da bi mogle još uvijek dati svoj doprinos u svijetu rada. Imamo primjera gdje u nezaposlenost uđu i sa manje od 50 godina života i ostvaruju trajnu novčanu naknadu do pune starosne mirovine od 65 godina života. Normalno govorim o muškim osobama Takve osobe nerado ulaze u programe za stjecanje novih radnih vještina, za nove poslove, jer su naprosto destimulirane da bi ušle u takve programe obrazovanja, s obzirom da imaju ispunjeni uvjet od 32 godine provedene na radu. upravo Vlada Republike Hrvatske zbog toga predlaže taj dodatni uvjet da takvoj osobi uz provedene 32 godine na radu, doda se i novi uvjet, a to je da još nedostaje i 5 godina do do ispunjenja uvjeta dobne granice za stjecanje prava na starosnu mirovinu. Ovom mjerom štite se starije nezaposlene osobe, dok mlađi zaposlenici stimuliraju se upravo za ovo što sam govorio dodatne programe obrazovanja na Zavodu za zapošljavanje. Ovom mjerom doći će do dužeg zadržavanja osoba na tržištu rada, ali doći će sigurno i do povećanja broja nezaposlenih osoba u evidenciji Zavoda za zapošljavanje. Povećanje će uslijediti slijedom smanjenja mogućnosti stjecanja prava na prijevremenu starosnu mirovinu kao što sam to rekao na Zavodu za zapošljavanje. U prosjeku briše se iz evidencije nezaposlenih oko 7 tisuća osoba godišnje, koje stječu pravo na prijevremenu starosnu mirovinu, a od njih 57% koristi pravo na novčanu naknadu do zaposlenja, tj. trajnu novčanu naknadu. Treba naglasiti da troškovi ostanka na Zavodu za zapošljavanje za takve osobe znatno su manji od troškova koji nastaju odlaskom u mirovinu. Osim toga postoji i mogućnost novog zaposlenja. Procjenjuje se da će zbog porasta korisnika trajne naknade trošak u 2011. godini biti oko 9 milijuna kuna, ali uštede u mirovinskom sustavu biti će oko 17 milijuna kuna, a isto ako procjenjuje se da ukupni trošak za 5 godina biti će negdje oko 45 milijuna kuna, a ušteda u mirovinskom sustavu za isto to razdoblje bila bi oko 170 milijuna kuna, što sigurno složit ćete se su sredstva koja itekako dobro će će doći kao ušteda ovom mirovinskom sustavu. I upravo iz ovih svih navedenih razloga, i normalno financijskih ušteda, klub Hrvatske demokratske zajednice podržava ovaj predloženi zakon.

Kolegice i kolege, da na početku kažem odmah da SDP neće podržati prijedlog ovoga zakona, ne dakako iz razloga koji se ovdje navode, a riječ je o promjeni onih dijelova zakona koji se odnose na posredovanje za povremeni rad učenika u zemlji gdje se doista ovim prijedlogom popravlja ili ispravlja nešto što je izazivalo nered, gdje su se kao posrednici u zapošljavanju pojavljivali doista oni koji sa obrazovanjem nisu nikakve veze imali. Zapravo su zloupotrebljavali zbog neprecizne formulacije i nedorečenosti ovaj zakon. dakle to razlog da nećemo prihvatiti ovaj zakon. Isto tako nećemo, nije razlog niti ono što se navodi da je jedan od ciljeva da se uskladi u normativnom dijelu ali i terminološki ovaj zakon sa drugim zakonima. To je također prihvatljivo. No međutim, što nije prihvatljivo i zbog čega se ovaj zakon ne može podržati? Ne samo zato što bi kao što bi kolega Hrelja rekao zato što opozicija ne može prihvatiti bilo kakvo smanjenje prava, nego naprosto zato što je po mom dubokom sudu pokušaj da se atakira smanjenjem prava onih koji su objektivno u društvu najugroženija skupina potpuno protivno logici normalnih država i društava koja vode računa o tome kako žive njihovi građani. Kriza aktivne mjere politike zapošljavanja su trebale biti razlog da se učini upravo obrnuto upravo obrnuto od onoga što se predlaže ovim zakonom. To jest kao da sad kažemo evo imamo poplavu u Turopolju, nastale su štete i sad te štete ćemo tako sanirati da ćemo ljudima davati manje nego što su imali. To je obrnuta logika od onoga što zapravo situacija zahtjeva. Nama se broj nezaposlenih povećava i umjesto da država osigura više novca da ti ljudi prebrode krizno razdoblje ovdje se događa nešto sasvim drugo. Sve je više nezaposlenih zato ćemo im davati sve manje. To je logika ovoga zakona. I to je pravi istinski smisao promjena ovoga zakona kojega velim čiju logiku ja teško mogu razumjeti. Tim više što ste prije 2 godine kada je ovaj zakon donesen 2008. donijeli nešto za što se po prvi put moglo reći evo vidite ovo je pristojan, suvisao zakon i mi smo ga podržali. Taj zakon 2008. je bio pristojan zakon. Prošle godine u srpnju mjesecu se išlo pokvariti dalje. Ovo je dodatno pogoršanje kvalitete ovoga zakona i onoga što bi on htio naoko regulirati. Ovdje postoji nešto što bih blago nazvao cinizmom. Predlaže se naime i kao opravdanje i razlog koji se navodi da se naknada za nezaposlenost smanji pod izlikom da će to ljude stimulirati da oni traže više posao i uvodi se stipendija, zamislite, za školovanje. Ako ćeš se školovati dobit ćeš stipendiju, a imaš 58, 59 godina, dobit ćeš stipendiju da se prekvalificiraš da bi lakše mogao i duže ostati u svijetu rada. E sad, ovdje se postavljaju različita pitanja. Prvo, među aktivnim mjerama politike zapošljavanja postoje direktne i indirektne. Indirektne su u pravilu puno efikasnije, puno kvalitetnije, sveobuhvatnije i dugotrajnije. One se odnose na sve ono što država može i mora činiti. Ne znam, u području porezne politike, stimuliranja poslodavaca poslodavaca kod prvog zapošljavanja, zapošljavanja starijih radnika, invalidnih osoba, žena, svih onih koji se nalaze u kategorijama da su ranjiviji na tržištu rada, njih se stimulira, poslodavce, dakle poreznim olakšicama da ih zapošljavaju. Postoje čitava paleta mjera kroz kreditiranje poduzetnika da ljude zapošljavaju ili drže što je duže moguće u svijetu rada.

i očuvali su zapravo radna mjesta. Kad je bauk krize prošao oni su nastavili normalno raditi. To su te indirektne mjere da postoje fondovi za razvoj, zapošljavanje, kojega ćemo mi na ovoj sjednici ukinuti. To je također jedna od mjera. Jer mi ne znamo što ćemo s tim fondom, on je nama teret gdje se izdvajaju i akumuliraju neki novci pa se organiziraju javni radovi. Znači, svijet poznaje različite oblike poticanja zapošljavanja. Hrvatska nema prečega i većega problema ili preče zadaće ili cilja nego povećati zaposlenost. Mi u Hrvatskoj imamo zaposleno oko milijun i pol ljudi. To je broj koji se kontinuirano drži već 10-ak godina. 10-ak godina mi ne stvaramo, ne generiramo, ne stvaraju se nova radna mjesta u Hrvatskoj. Mi imamo jednu od najnižih stopa zaposlenosti u Europi i to je ključ i izvor svih mogućih ako hoćete i socijalnih problema. Sa 56% zaposlenosti koju mi imamo dobar dio zemalja je već dosegao željeni cilj od 70%, mi bismo podizanjem dakle stope zaposlenosti u Hrvatskoj čitav niz problema riješili. Razgovaramo ovih dana o mirovinskom sustavu. Znate, sa 2 milijuna zaposlenih i milijun umirovljenika ili milijun i 200 tisuća to je bitno drugačija situacija od ove koju imamo danas. Bitno drugačija. Svi mogući socijalni transferi koji idu u takvim su okolnostima bitno drugačiji negoli što je slučaj kada imamo samo milijun i pol zaposlenih ljudi. Pasivne mjere, odnosno direktne mjere zapošljavanja su one koje bi trebao provoditi u našim uvjetima Hrvatski zavod za za zapošljavanje gdje je obrazovanje samo jedan ili prekvalifikacija, dokvalifikacija itd., samo jedan od načina da se poboljša zapošljivost ljudi. Ovdje u ovom našem slučaju se zaboravlja ili se nedovoljno uvažava zapravo struktura naših nezaposlenih. Ako se pogleda dobna struktura onda ćete vidjeti da su u skupini od 15 do 34 godine, dakle mladih ljudi, da je to skupina koja obuhvaća preko 40% svih nezaposlenih. Mladi su ljudi isključeni, nije im dat pristup, onemogućeni su da uđu u svijet rada i da dobiju prvo zaposlenje. To je skupina kojoj se treba posebna pažnja posvetiti. Svojevremeno smo imali nekoliko mjera za to prvo zapošljavanje, jedna od njih je bila koja je posebno bila poznata, ne pretjerano efikasna, s faksa na posao, nije bila pretjerana efikasna i govorili su slušajte što ćete donositi takvu mjeru jer su visoko obrazovani najlakše zaposlivi. To je točno ali je to bila mjera koja je imala rekao bih i drugih, pred njom je postojao i drugi zahtjev, da se afirmira zapravo znanje, obrazovanje i stručnost, i da se mladim ljudima kaže, obrazujte se, školujte se društvo će znati cijeniti vaš vaš uloženi trud u obrazovanje i znat će cijeniti taj intelektualni kapital koji nosite u društvo. To je trebala biti poruka da ne čekaju ni jednoga dana na Zavodu za zapošljavanje. Sada je negdje 5,5% ja mislim broj nezaposlenih među visoko obrazovanima i niže obrazovanima našim sugrađanima. Druga ugrožena skupina posebno kada je riječ o ovoj dugotrajnoj nezaposlenosti su stariji radnici i tu dolazimo do ogromnog problema. Gotovo 38% su stariji od 45 godina koji su izašli iz svijeta rada, izbačeni su iz svijeta rada, to je skupina ljudi koja zahtjeva posebnu pozornost i posebne mjere. da se na različite načine osigura njihov povratak u svijet rada, doista ih ne treba slati u mirovinu, mi imamo u ovom Prijedlogu zakona iskazivanje dodatne nebrige za te ljude. Prije su imali barem kakvu takvu sigurnost, znate, ako se našao bez posla sa 53, 54 godine da će moći dobivati onu minimalnu naknadu, onu što bi reklo se kod nas narodski crkavicu, na Zavodu za zapošljavanje imati bilo kakav prihod. Sada se to razdoblje produžuje za pet godina. Dobro je i pozitivno je što se omogućava ljudima da ne moraju po sili zakona ići u prijevremenu mirovinu da zato ostaju bez naknade, to je dobro. Neka ljudi ostanu, neka traže, gledam ovdje nas mladiće koji smo tu blizu 55 godina i ne damo se baš u mirovinu i htjeli bismo raditi. htjeli bismo raditi. Ja vjerujem da je to želja i cilj velikog broja ljudi koji se u tim godinama nađu bez posla, muškaraca i žena. NO međutim, logika koja ovdje govori, zamislite formulaciju koja kaže stoga predlaže mogućnost značajnijeg poticanja sudjelovanja nezaposlenih osoba u obrazovnim mjerama, smanjenjem pune novčane naknade do određenog perioda pazite ovo, kako bi se nižom naknadom stimulirano uključivanje u dodatno obrazovanje i radnu aktivaciju. Molim vas, nižom naknadom. U podlozi takve rečenice postoji jedna cinična premisa, postoji shvaćanje da su naši ljudi ljenčine i bitange i hohštapleri koji ne žele raditi, nego vole primati naknadu sa Zavoda za zapošljavanje. Eto takvi ste zločesti pa ćemo vam smanjiti naknadu za zapošljavanje i onda ćete vi ići tražiti posao, to je uvredljivo za većinu naših sugrađana. Ja ne kažem da gdje koji od nas ne voli raditi, ali su ljudi prisiljeni, izbačeni iz svijeta rada, u godinama kada su možda mnogi od njih za poslove koje rade u naponu snage. Nemojmo se prema njima odnositi kao prema simulantima ili onima koji ne žele raditi, to je uvreda za građane to nije dobra polazna pretpostavka za ovu priču. Drugo, kada je riječ o tom famoznom sve spasavajućem obrazovanju i kvalifikaciji. Znate kada se pogleda obrazovna struktura onda je najveća skupina nezaposlenih ljudi 34% su VKV i KV radnici. 27% su završene srednje škole, znači 61% su oni koji imaju srednju školu i oni za koje bi se ili za čiju razinu osposobljenosti bi se trebalo prekvalificirati. Ja vas pitam koja su to zanimanja za koja bismo mi prekvalificirali i obrazovali toliku masu ljudi. Koja su to? Tko bi vršio ta obrazovanja, tu prekvalifikaciju? Nije problem samo jest i to problem, neadekvatno obrazovanje, ali to nije isključiv problem niti on rješava ovo o čemu ovdje govorimo. I najzad, molim vas, smanjiti za 80 milijuna kuna, kao što se ovdje kaže uštedjeti na visini novčane naknade 80 milijuna kuna, tako što će se smanjiti broj onih koji će u prijevremenu mirovinu a ovdje mu nećete dati adekvatnu naknadu je također cinizam u situaciji kada ljudima društvo treba pomoći, ako hoćemo biti solidarna zajednica. Svi smo mi na neki način zbrinuti, ali molim vas pokušajte se zamisliti u situaciji da ostajete bez prihoda, da ostajete bez posla, a nakon 40 godina rada to je moguće po ovome, ako imate 58 i 59 godina, i 40 godina staža, vi nemate pravo na tu trajnu naknadu nego ćete dobivati 90 dana, onda ćete dobivati umanjenu umjesto 50, 35%. Povucite taj prijedlog, ovih ste dana pokazali oko Mirovinskog zakona da možete poslušati argumente, da ne radite nešto što je protivno interesima građana. Učinite to i u ovom slučaju, povucite... Imamo dva ispravka netočnih navoda prvo je uvaženi zastupnik Boris Kunst. Izvolite. **Kunst, Boris (HDZ)** Pa netočni navod je ovo što je rekao kolega Vidović da je to cinizam što se nudi mogućnost obrazovanja zaposlenima. Ja naprosto ne mogu shvatiti da to kolega Vidović misli, obzirom da je on bio ministar rada, i da jedino ako se obrazujemo za ona zanimanja sa kojima se možemo zaposliti na tržištu rada, imamo mogućnost se zaposliti, ako nema takvih zanimanja onda smo u nezaposlenosti. I upravo ta mogućnost se pruža kroz ove obrazovne programe, da su ljudi obrazuju za ona zanimanja za koja je potrebno, koja su potrebna na tržištu rada da bi se zaposlili. Dakle, cjeloživotnim učenjem se moramo obrazovati da bi mogli opstati u svijetu rada. Zato ne mogu shvatiti zašto podcjenjivati te ljude nezaposlene da su oni tako tupi pa se ne žele obrazovati i podcjenjivati tu naknadu od 1600 kuna koju bi primali dok bi se obrazovali da im se otvori prostor za nova zapošljavanja. Zahvaljujem. Drugi ispravak netočnog navoda uvaženi zastupnik Goran Marić. Izvolite. **Marić, Goran (HDZ)** Hvala lijepa. Kolega Vidović kazali ste citiram: "Najbolja mjera poticanja zaposlenosti je neizravna mjera smanjenjem poreza i davanjem pogodnostima poduzetnicima" To bi bilo točno kada bi u Hrvatskoj bila postignuta potrebna razina poduzetničke kulture i poduzetničkog morala, ali Hrvatskoj ne postoji dovoljna razina ni morala ni kulture kod poduzetnika, zato kada im se daju pogodnosti onda se polučuje kontra efekt. A imali su prilike dobiti te pogodnosti '90.- ih godina kroz pretvorbu i privatizaciju. A što smo dobili? Dobili smo nezaposlene, a i one zaposlene većine nego naknadu za nezaposlene na Zavodu za zapošljavanje. A iz njihovih usta većinom čujemo uz dužno poštovanje pravim poduzetnicima, čujemo takve riječi, takvog sadržaja da ih obrazovan i normalan čovjek ne može ni s mnogo meda progutati. Hvala lijepa. Zahvaljujem. Prelazimo na pojedinačnu raspravu. Prava je na redu uvažena zastupnica Ingrid Antičević-Marinović. Izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče, poštovani državni tajniče, kolegice i kolege. Ovo je danas još jedan u nizu prijedloga zakona koji niti klub SDP-a niti itko od članova SDP-a može podržati. Dakle, posao kao i obično. Sve ovi reformski zahvati i nekakvi tobože popravci kojim se želi unaprijediti i zapošljavanje u Hrvatskoj u biti su mjere koje su tehničke naravi, ali kada se one razotkriju dovode do teških apsurda i do teških ljudskih sudbina. Samo ovaj zadnji primjer o kojem je govorio kolega Vidović, traži odgovor. I mi tražimo dakle ne samo ovdje što se reklo nego od predlagatelja da izvoli odgovoriti na ova pitanja, jer to ljudi željno očekuju. Pitanje zapošljavanja, pitanje ovoga što je sada bilo spomenuto poslovnog i građanskog morala. Kako je uopće moguće, dakle ovo je jedan mali segment u ovom u ovom općem okruženju razularenog kapitalizma kojem vladajući su poklekli. Sada je kasno uopće za njih da bilo što u tom smislu i naprave. Pitanje počinje u biti koliko god se čini da je široko u odnosu na ovu usku temu ali ono je u biti ključ svega. I ne može se čak nekim tehničkim stvarima i kotačićima rješavati ono ukoliko ne riješimo glavne stvari. Pitanje dakle kada se postojeće norme uopće ne poštuju, kada su unatoč kakvim takvim dosadašnjim zakonskim rješenjima koji u zadnjih 7 godina niste uspjeli ukinuti ili umanjiti ta prava, ona se ne poštuju. Dakle, ono što je ostalo, ostala je sama fikcija. Radnici zaposleni a i oni koji traže i žele ući u svijet rada, susreću se sa mnogobrojnim problemima, sa pravima koje ne mogu ostvariti i koje se čak boje tražiti ostvariti. O poduzetničkoj klimi o mogućnosti zapošljavanja, možda je čak i suvišno ovdje govoriti. Pitanje kako se ljudi zapošljavaju u javnom sektoru također je to ovdje krucijalno pitanje. S najvišeg državnog vrha počevši od same predsjednice Vlade, govori se o velikom broju zaposlenih u javnom sektoru. Pogledajte samo u zadnjih nekoliko godina, pa čak i onda kada se počelo govoriti vrlo oštro kao da je netko drugi stvorio taj problem, koliko je novih ljudi zaposleni u javnom sektori. I koji su uopće uvjeti i načini kako ti ljudi napreduju i kako uopće se zapošljavaju u javnom sektoru, bilo da je riječ o lokalnim razinama, a o državnim još više, a pogotovo u državnim poduzećima. Dakle, oko tih pitanja nema nikakvog odgovora nema naznake, nema nikakve politike u tom smislu. I sada da se vratim konkretno na ovaj prijedlog. Dakle, u tom slučaju kada ljudi ne dobivaju ama baš nikakvu naknadu,

ostaju bez onih dosadašnjih prava. Dakle, sve u svemu da ne duljim i ovaj prijedlog zakona neće poboljšati stvari, nego će umanjiti i ono malo prava koja se i nisu poštivala dosadašnjim zakonskim rješenjima. I zato ovakav zakonski prijedlog niti se može niti se smije podržati. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Na redu je uvaženi zastupnik Krunoslav Markovinović, ispravak netočnog navoda. Pa evo uvažena kolegica kaže citiram: "radnička prava, ostala su samo fikcija". Pa ako su radnička prava ostala samo fikcija zašto tolike priče o ovom referendumu gdje se nastoje zadržati prava što dulje i bez ikakvih izmjena. ako ne zato da se pod svaku cijenu naprave neredi i dođe do nasilne smjene vlasti. Hvala. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Hvala. I ispravak netočnog navoda, uvaženi zastupnik Boris Kunst. Izvolite. Pa netočno je ovo što kolegica Antičević želi cijelo vrijeme nametnuti da su najveći problem zaposleni u javnom sektoru. Pa ja naprosto ne mogu shvatiti da upravo iz vaše stranke Socijaldemokratske stranke dolaze takvi povici. Pa i to su ljudi, pa ti ljudi imaju obitelji, pa ti ljudi trebaju živjeti i imati egzistenciju, pa vi ste predlagali da bi 50 tisuća trebalo odjednom otpustiti iz javnih službi i javnog sektora. Oprostite, molim vas pa to stvarno nema smisla, ste vi jednostavno protiv ljudi koji isto tako ostvaruju svoju egzistenciju da bi prehranili svoju obitelj. A vi cijelo vrijeme galamite na te ljude i oni su vam veliki balast i veliki teret.

su problem zaposleni u javnom sektoru, dapače. Međutim problem Hrvatske ... Nije povreda Poslovnika i nemojte to činiti.

o nezaposlenosti, o pravima nezaposlenih u Hrvatskoj o toj temi razgovaramo na dva klišeja. Jedni tvrde da su nezaposleni lijenčine koji ne žele raditi jer primaju naknadu od države i oni bi sve naknade ukinuli i sve sa burze potjerali. Druga krajnost je da su svi oni koji su na zavodu prijavljeni nesretnici koji bi radili, ali tu šansu nemaju ili su ju izgubili. Gdje je sad istina? Kao i obično, u sredini. Međutim, da bi otklonili dileme među građanima ove države jednu činjenicu bi molio državnog tajnika da javno veli. Je li moguće da netko u Hrvatskoj bude prijavljen na Zavodu za zapošljavanje, a otklonio je ponudu za za zaposlenje. Da li je moguće da je netko prijavljen na zavodu kao nezaposlena osoba, a otklonio je ponudu da bude zaposlen? Ja mislim da ne. Onaj koji odbije posao ponuđen od zavoda u posredovanju pri zapošljavanju briše se. To je bitno znati da doista razuvjerimo ono kako nezaposleni nisu lijenčine koji ne žele raditi u najvećem broju slučajeva. Drugi problem kad razgovaramo o politici zapošljavanja su različiti programi poticaja poslodavcima za zapošljavanje. Imam podosta ljudi koji su javljali i postoji sada jedan novi oblik zloupotrebe. Kolega Marić je to nazvao izostanak poslovnog morala kod dijela poslodavaca koji radnicima kada se poslodavci kandidiraju za novac iz programa poticaja zapošljavanja najprije daju otkaz, onda ih zaposle uz državne poticaje i nakon isteka vremena tog programa ponovno im daju otkaze. Ovdje očito sustav nadzora, kontrole ili je izostao ili je nedovoljan jer je previše već ljudi koji se javljaju sa istom pričom. Manipulacije s pravima građana, radnika i potkradanjem države u tom dijelu novca. Zbog toga bi bilo dobro da u izvještajima koje dobivamo i u obrazloženjima zakona i taj segment Vlada Hrvatskom saboru ipak malo detaljnije, jasnije pojasni. Treće što bih molio, s obzirom da se radi o zakonu koji direktno utječe na sudbine velikog broja građana, nakon donošenja ovih izmjena i dopuna i ministarstvo i zavod učine sve da razumljivost prava nezaposlenih bude što veća. Nisam siguran da dosadašnji pristup i davanja tih informacija je najadekvatnije. Postoji li dovoljni broj brošura, uputa, obrazloženja, da li službenici zavoda svima na podjednak način obrazlažu njihova prava, upozoravaju na potrebu podnošenja određenih zahtjeva. Da li dakle nezaposleni dobivaju dovoljno informacija da bi ostvarili neko od svojih prava. Mislim da je to strašno bitna funkcija države odnosno Zavoda za zapošljavanje i ukoliko tu dosad nije dato dovoljno pažnje mislim da bi bilo dobro gospodine državni tajniče da i vi vidite kakve su informacije na terenu prisutne. Četvrto, a kolega Hrelja je tu temu načeo kad je govorio, u velikom broju država članica Europske unije postoji kategorija definitivno nezaposlivih građana. Dakle, kada svi stručnjaci Zavoda za zapošljavanje na temelju svih propisa i kriterija utvrde da određena osoba naprosto ne može se zaposliti. Mi takav pojam i takav status u našem zakonodavstvu nemamo i onda oni ili čekaju jedan od uvjeta za umirovljenje ili ako takvog uvjeta nema ostaju na listi. Peto, ja znam da ste vi toga svjesni, ali čini mi se da i ovim prijedlogom zakona nedovoljno to uvažavate, da politika zapošljavanja koja se provodi u jednoj državi direktno utječe i na cijenu rada onih koji rade i da nažalost stvaranjem na umjetni način viška ponude na tržištu rada često poslodavci utječu na smanjenje cijene rada. U ovoj krizi to je bilo očito kada je dolazilo do otpuštanja u onim djelatnostima, onim firmama i kod onih poslodavaca koji su čistili posebice starije, a posebice žene nakon 55 godina starosti, povećanjem broja nezaposlenih na zavodu direktno utjecali na pad cijene rada kompletnom privatnom sektoru. Ovih dana slučajno sam otkrio, zahvaljujući ljudima koji su se najavili, jedan apsurd i ustanovio još jednu kategoriju povlaštenih građana ove države. Dakle, kad razgovaramo o nekoliko stotina tisuća ljudi koji nemaju sreću raditi mi istovremeno imamo jednu kategoriju građana koji po slovu zakona primaju visoke mirovine i redovno rade i primaju pune plaće. Dakle gospodine državni tajniče, kako je moguće da zakonima ove države netko ode u mirovinu po povlaštenim uvjetima, onda se zaposli i prima punu plaću i pola mirovine, a polovica te mirovine iznosi oko 5000 kuna. Dakle, prima 5000 kuna mirovine, zaposli se u ministarstvu ili državnoj upravi, prima punu plaću i sve je zakonito. Mislim da po meni je to jedna od 15. po redu kategorija povlaštenih građana ove države koja je prošla u tišini i potpuno nezamijećeno u kojim do sada Vlada nije predlagala promjene u smislu uštede rashodovne strane državnog proračuna. Dakle, radi se o korisnicima mirovine po članku 6. pravima branitelja, ali i političkih mirovina. I završavam sljedeće. U obrazloženju zakona i smanjenju naknade, visine naknade nezaposlenim na svega 780 kn nakon 90 dana. Glavni argument koji nudite da će to stimulirati posebice one iz prerađivačke industrije čiji je priljev najveći broj na zavod da uđu u programe prekvalifikacije, dokvalifikacije, školovanja. To su najčešće ljudi sa minimalnim plaćama i njihova naknada iznosit će 780 kn nakon 90 dana. Zar doista vjerujete da sa naknadom od 780 kn će oni biti stimulirani na stjecanje novih znanja da bi bili konkurentni na tržištu i vraćam se na poslovni moral poslodavaca koji takvima nude zaposlenje uz plaću od 1500 do 1800 kn, a putni troškovi njihovog dolaska na posao, cijene vrtića na jedno dijete i trošak gableca kojega poslodavci ne plaćaju iznosi 1300 do 1400 kn. I to je ono što u Hrvatskoj ne postoji da pitanje poslovnog morala i društvene odgovornosti vlasnika kapitala nismo ugradili u pravnu normu ni u ovom zakonu ni u drugima. I zbog toga je doista opasno tvrditi da su ljudi koji su na zavodu i koji su nezaposleni, ljenčine koji ne žele raditi. Zahvaljujem. Imamo i dvije replike. Prvo je uvaženi zastupnik Goran Marić. Izvolite. **Marić, Goran (HDZ)** Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Kolega Lesar, kazali ste otprilike ovako, da postoji mišljenje da su na Zavodu za zapošljavanje dvije skupine jedne lijenčine i drugo nesretnici i da je istina negdje u sredini. Ja mislim da to nije točno i da istine nema. Eto ga. A kazao sam da nema ni poslovnog, dovoljno poslovnog morala ni dovoljno poduzetničke kulture. A zašto nema? Upravo zato što nema istine. A kako ćemo saznati? Pa tako da konačno saznamo kako su banke postajali vlasnici

pogone, hale od Jedinstve do TPK, Prvomajske i ostalo. Pogledajte što je to danas tamo, što su učinili sa turističkim objektima i posljedica toga najviše je 560000 nezaposlenih u Hrvatskoj. Dok se ne sazna istina neće biti dovoljne razine poduzetničke kulture tko je i kako prodao Plivu, tko je i kako prodao HT, kako je to Zagrebačka banka najveća banka koja vrijedi 100 milijardi kuna kuna prodana da ni jedne lipe nije došlo u hrvatski proračun. Dok nema istine, nema morala, dok ne saznamo istinu tko je stvarni vlasnik te najveće hrvatske banke. To nedostaje hrvatskom gospodarstvu, to nedostaje hrvatskom poduzetništvu, to nedostaje poduzetničkoj kulturi. I ta istina nama treba. .../Upadica Jarnjak: Privedite kraju. Vrijeme./... A isto tako treba nam i više razvijenosti tržišta, jer bez dovoljne konkurencije na tržištu nema ni poduzetničke kulture. Hvala lijepa.

i slažem se s vama da dok god ne otkrijemo istinu kako je hrvatsko gospodarstvo postalo u vlasništvu banaka, neću reći hrvatskih banaka nego stranih banaka u Hrvatskoj teško ćemo doći i do poslovnog morala jer oni koji su sve to što su napravili da su imali morala to ne bi napravili, pa zato nemaju ni poslovnog morala. Mislim da je onda najbolji način da gdje god se ne može doći do istine, gdje god ne ponude odgovore kako su došli, kako su banke došle u vlasništvo najvrednijeg dijela hrvatskog gospodarstva. Kojim su kanalima kolale ogromne svote novaca da bi to preuzele. Dakle, gdje god nema istine, gdje god ne žele dati istinu da je najbolji način nacionalizacija, uzeti im to. I zaboravih prije reći oprostite gospodine potpredsjedniče. Uostalom i zbog toga će HDZ izgubiti izbore.

korporacije nemaju društvene odgovornosti i društvenog morala. O tome se često priča i to je jedna velika iluzija, a ja bih rekla i podvala. Ono što treba, a to je odgovornost vlasti da inkorporira kongentne norme po kojima će se korporacije po kojima će se tvrtke morati ponašati. Naravno postoje pravna pravila i o njihovoj odgovornosti koje su vrlo slaba, ali i kao takva ona se ne poštuju. Tko može nekom poslodavcu koji ne isplati plaću radniku išta? Država kaže pa idi u parnicu pa se parniči. Jel' to igdje pa i u Europi u kojoj je imperijalizam u gotovo u svom već zenitu to nije dozvoljeno. Ali ovdje je. Prema tome, prepuštati sve dobroj volji, nekoj njihovoj unutarnjoj savjesti je smiješno. Dakle, država ovdje pokazuje da je vrlo slaba i tolerantna prema jakima. Prema onima koje bi upravo trebala obuzdati, da se striktno drže normi, a takve norme treba i pojačati u zaštiti onih koji u zaštiti onih koji stvaraju njoj profit i zaradu i koji žive, dobro žive od njihovog rada, koji su ostali potpuno nezaštićeni. Zato što se i takve norme ne poštuju, a mi ih eto prepuštamo njihovoj tobože nekakvoj društvenoj odgovornosti i društvenom moralu.

društvena odgovornost vlasnika kapitala i zahtijevanje poslovnog morala nije iluzija. Istina u Hrvatskoj ne postoji društvena odgovornost, ni poslovni moral, i vjerovatno smo na njega i na nju zaboravili trčeći prema Europskoj uniji, prepisivajući pravne norme, a očito izostavljajući taj tako važan, bitan detalj. Puno toga smo iz Europe uvezli, prekopirali, međutim ovaj segment zaboravili, ali i to nije slučajno, zato što propise, standarde i javnu klimu u Hrvatskoj kreiraju upravo oni koji bi se trebali pridržati te društvene odgovornosti i imati poslovni moral. Zahvaljujem. Obavještavam da je sukladno članku 207. stavak 2. Poslovnika isteklo vrijeme u 10 i 50 za prijavu rasprave u trajanju od 10 minuta. Na redu je uvaženi zastupnik Gordan Maras. Nema ga. Niste bili prije 10 i 50, bili ste u 10 i 54. Isteklo je vrijeme. Žao mi je. Trebali ste doći ranije pa bi dobili riječ. Na redu je uvaženi zastupnik Goran Beus Richembergh. Izvolite. Neću ponavljati one dijelove stavova Hrvatske narodne stranke i Hrvatske stranke umirovljenika o kojima je već u ime kluba govorio kolega Hrelja, ali volio bih se zadržati na jednom elementu koji je u obrazloženju ovih izmjena i dopuna naveden kao četvrti, a formalno u tekstu samoga zakona, u izmjenama i dopunama zakona je prvi. podsjetit ću da je u srpnju 2003. godine tadašnjim izmjenama i dopunama Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti, u članku 3. toga zakona, zapravo izvršena jedna dopuna, unošenjem stavka 4. kojega se sad želi mijenjati. Naime o čemu se radi. Na temelju jednog općega prava, prava na rad kojega u Republici Hrvatskoj građani stječu sa 15 godina starosti, definirano je i to da srednjoškolske ustanove mogu obavljati poslove posredovanja za redovite učenike srednjih škola. Međutim mimo te odredbe ne postoji ništa u zakonu što bi konkretnije definiralo uvjete za provođenje ove norme, nego je to ostavljeno prije svega tadašnjem Ministarstvu prosvjete, današnjem Ministarstvu znanosti i obrazovanja, da podzakonskim aktima definira proceduru po kojoj srednjoškolske ustanove mogu tražiti i dobiti dozvolu za obavljanje ovoga posla, odnosno djelatnosti posredovanja u zapošljavanju redovitih đaka. Mi na žalost danas niti na odborima nismo čuli ni jednu suvislu informaciju koja bi nam statistički pokazala kakvo je stvarno stanje na ovome području, dakle koliko je takvih srednjoškolskih ustanova doista tražilo i dobilo dozvolu, koliko u đačkim servisima koje su osnovali pri svojim ustanovama ima članova i koliko se uopće na godišnjoj razini sklopi ugovora o posredovanju, da vidimo uopće o čemu je tu riječ. Na žalost, netko je Ministarstvu gospodarstva, rada i poduzetništva praktički ubacio jednu dimnu bombu, pripremajući ove izmjene i dopune zakona, taj netko sjedi očito u Ministarstvu znanosti i obrazovanja i štiti lobij koji se u međuvremenu uspostavio, onih ravnatelja koji su se poduhvatili poduhvatili ovoga posla, a to je znači da su tražili i dobili dozvolu za obavljanje ove djelatnosti. Kako drugačije tumačiti ovaj pristup, pa i obrazloženje kojega smo danas čuli od državnoga tajnika koji doslovno reče postoje srednjoškolske ustanove s pravom javnosti koje uopće nemaju redovitih učenika, a koje su osnovane samo radi posredovanja u zapošljavanju. Ja vas pitam kako je to uopće moguće? Kako je moguće da postoji srednjoškolska ustanova, bila ona škola ili đački dom koja ne obavlja svoju djelatnost, dakle nema ni jednog jedinog redovitog đaka. To nije problem ovoga zakona i taj se problem ne može i ne smije rješavati preko leđa ovoga zakona. To je problem kojega mora riješiti Ministarstvo znanosti i obrazovanja, a ne prebacivati tu vrstu odgovornosti na vas koji o tome zapravo ništa ne znate i s pravom se u to niti ne razumijete, jer to nije vaš djelokrug posla. Neka gospoda iz Ministarstva znanosti i obrazovanja rade svoj posao kako treba, neka donesu podzakonske akte koji su jasni i nedvosmisleni i neka ne dozvoljavaju ovakve cirkuse. Što ćemo dobiti ovom izmjenom postojećeg članka 3., odnosno člankom 1. ovoga zakona kojega ste predložili? Dobit ćemo jedno ograničenje koje je diskriminacijsko. Vi naime predlažete da se ubuduće poslovima posredovanja u zapošljavanju srednjoškolskih đaka mogu baviti samo škole, odnosno ustanove srednjoškolske za potrebe svojih đaka. Znate li vi što to znači u praksi? To znači da u jednome gradu u kojemu postoje četiri, šest ili više škola teoretski ni jedna jedina ne mora obavljati ove poslove ili tek samo jedna, a đaci svih drugih škola ostat će uskraćeni za pravo da sezonski, povremeno i privremeno u toku svojih ljetnih ferija mogu pronaći i odraditi određeni posao. Samo zbog toga što ne pohađaju školu čiji je ravnatelj bio dovoljno poslovno, recimo to tako inicijativan da je svoju školu registrirao za te poslove. To nije u redu. Ja vas još jednom upozoravam, dok je u Vladi Republike Hrvatske postojao Ured za zakonodavstvo na čijem čelu je bio gospodin Marijan Prus, nikada se nije moglo dogoditi da u Hrvatski sabor dođe prijedlog bilo kojega akta koji je u suprotnosti sa postojećim propisima, a posebno sa propisima u kojima su regulirana temeljna prava, pravo na rad je temeljno pravo. Sada se vidi i iz ovoga prijedloga da nema dobre koordinacije, i da u Vladi očito nema ljudi koji su u stanju tako filtrirati propise koji idu prema Hrvatskom saboru. Ovo jest prvo čitanje i imate šansu do drugog čitanja ovo ispraviti, jer ovo je diskriminirajuća odredba. Dovest ćete u poziciju djecu iz škola čiji ravnatelji nisu bili tako ingeniozni, tako poslovno inicijativni da registriraju svoju školu ili svoj đački dom za ovaj posao, u potpuno nezavidan položaj. Čitavi gradovi, čitave regije, čitave županije ostat će bez mogućnosti konzumacije ovoga prava. S kojim pravom pitam vas? Ako se radi o nekim zlouporabama, ako se radi o poslovima koji nisu sukladni zakonu ili podzakonskim propisima gospodo za to postoje inspekcije. Njihov je posao da brinu o tome, ali uskraćivati jedno pravo mislim da nije fer. Koju poruku šaljemo? Umjesto da učimo svoju djecu da je rad jedna od najvažnijih vrijednosti i da je samo rad taj koji stvara osobno i društveno bogatstvo pa na taj način da im i omogućavamo da što prije osjete što znači tržište rada, da što prije počnu kontribuirati svojim obiteljskim na način da ljeti mogu raditi, da se što prije naviknu na rad i steknu radne navike mi im zapravo evo, htijući ne htijući, znajući ne znajući, snalazeći se ili ne sužavamo taj prostor. Moj je pristup upravo suprotan. Učinimo sve da ih naše škole iziđe đak koji će ponijeti poruku da se isplati raditi u našoj zemlji, da je ovo društvo koje vrednuje rad, koje stimulira čovjeka ne samo da se što više obrazuje nego da što prije stječe i radne navike. Obrazovanje i rad nisu i ne mogu i ne smiju biti u koliziji. Dakle, i dok se obrazujete tisuće i tisuće ljudi radili su. I ja sam to radio u svoje studentsko doba. I da nije bilo toga vjerojatno nikad ne bih mogao sebi isfinancirati svoj život u to doba. Jer moji roditelji to meni nisu mogli priuštiti. Takvih je mnogo. Ovo je način kako im možemo pomoći, ali nemojmo im sužavati taj prostor. Ja vas lijepo molim kao predlagatelja da još jednom dobro iskomunicirate ovu stvar i da vidite što se zapravo iza plota krije, čiji je interes bio da se ovo svede na uski krug, odnosno da upozorite Ministarstvo znanosti da one srednjoškolske ustanove koje postoje, a koje nemaju nijednog đaka istog časa zatvore. Hvala lijepo. Imamo jednu repliku, uvažena zastupnica Marija Lugarić. Izvolite. treba dobro razmotriti stvari. Osobno obzirom da sam upoznata s nekim slučajevima nama su se događale primjerice situacije da ravnatelj učeničkog doma jednog u Zagrebu koji je imao učenički servis i osnovao privatnu školu koja nije imala niti jednog đaka pa je sve učenike koji su radili preko tog učeničkog servisa u tom učeničkom domu prebacio u svoj privatni dom koji onda zapravo su skupljali lovu oko toga. ima rezona da se to izmjesti. No međutim, također ono što vi govorite da pojedine regije, da cijeli gradovi zapravo će onda lišiti mogućnost učenika dodatne zarade. Možda da predlagatelj razmisli o tome, da poslove povremenog i privremenog zapošljavanja učenika, ovdje govorimo o učenicima, dakle do 18. godine, ne studentima, mogu osnovati jedinice lokalne samouprave posebne ustanove koje bi se time bavili. Dakle, gradovi ili nešto. Znači, naći neko rješenje jer doista rješenje da jedne ustanove to rade za sve đake s tog područja u praksi se pokazalo ne dobro ne samo zbog ne funkcioniranja inspekcije, tu ste u pravu. Jer one doista nisu funkcionirale. Niti inspekcijske službe Ministarstva znanosti, ali niti inspekcijske službe Ministarstva gospodarstva jer su recimo ugovori o radu sklapani mimo pravilnika i u vrijeme kada učenici nisu smjeli raditi. Dakle, oni smiju raditi samo u vrijeme školskih praznika. To je To je malo pitanje šire od samog nefunkcioniranja inspekcije. Možda treba tražiti i treće rješenje. Kolegice Lugarić samo djelomice se mogu složiti s vama, odnosno zahvaljujem vam na šlagvortu koji mi dajete. Naime o čemu se radi, ako postoji netko tko je zloupotrijebio ovo pravo on ima ime i prezime i njime nek se bavi inspekcija, a ne zakonodavac. To je prva stvar. Druga stvar, ideja da se to pravo izmjesti u lokalnu samoupravu naišla bi na još veće sužavanje. To bi značilo zapravo osnivanja novih ustanova. Mi znademo da u praksi je to opterećenje i da to lokalna samouprava osobito zbog obveze zakonske da uvodi riznicu ne bi lako radila. Neka to ostane srednjim školama, ali neka pobogu inspektori rade svoj posao. Kako nam se netko može tako rugati u facu i kraj svoga posla ravnatelja

Zahvaljujem. Nastavljamo sa raspravom. Na redu je uvažena zastupnica Gordana Sobol, izvolite. Pa ustvari obzirom da sam u zadnje 2 godine raspravljala o svakom od bilo o samom Zakonu o posredovanju pri zapošljavanju i pravima nezaposlenih i prilikom svih izmjena otprilike ovako ću započeti. Ovo je ustvari i ovaj prijedlog Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti je ustvari samo izraz bez idejnosti i nemoći Vlade da bilo kakvim suvislim mjerama osigura i potakne gospodarsku aktivnost i oporavak u Hrvatskoj i otvaranje novih radnih mjesta. Kao i u prethodnim izmjenama i ovog puta protivim se načinu na koji se pokušava, da tako kažem, skrpati, pokrpati rupe u proračunu, skupiti kao nekakve novce i to dakle načujem da se ide opet udarom na one koji su najranjiviji, oni koji su na Zavodu za zapošljavanje, oni koji su ne svojom krivicom ostali bez posla, ostali su bez radnih mjesta i završili u evidencijama Zavoda za zapošljavanje. I to u ovom slučaju najviše su ustvari pogođeni zbog toga što se ovdje udara najviše upravo na one koji sa minimalnom plaćom, dakle nakon minimalne plaće dolaze na Zavod za zapošljavanje i njima se ustvari u onom drugom periodu umanjuje naknada koju imaju pravo primati do evo ovog zasada vrijedi 50%, a sada im, ionako ništa nemaju, pa im onda treba uzeti još dodatnih 15% od one mizerije koju dobivaju. Dakle, pa bi onda ta naknada u tom slučaju iznosila 770 kuna. I ovako ću reći, protivim se također razmišljanjima i pokušaju da se kaže da sa takvim naknadama su uglavnom oni koji su manje obrazovani, koji su eventualno čak i bez završene osnovne škole sa određenim godinama, samo neke kvalifikacije itd. Prvo se protivim, smatram da nisu time manje važni. A drugo što ovdje nam predlagatelj nije prikazao, ali bi voljela vidjeti analize da vidimo koliko je onih koji su i visoko obrazovani, ali su kroz anekse kolektivnih ugovora koji su imali sa svojim poslodavcima pristajali i na niže plaće pa i na minimalne plaće i nakon toga dospjeli na Zavod za zapošljavanje. Pa i oni onda spadaju u ovu kategoriju koja će primati minimalne naknade. Naknada za vrijeme nezaposlenosti je pravo radnika, temeljem rada, kojem u slučaju gubitka posla tijekom određenog vremena treba jamčiti kakvu takvu materijalnu i socijalnu sigurnost. Socijalna sigurnost pojedinca, a ne samo pojedinca, iza svakog takvog pojedinca i stoji neka obitelj, barem jedan ili više članova te obitelji i stoga se stvarno, ponovno kažem, ispočetka i uvijek ću i neću dignuti glas za ovaj Zakon protivim da upravo takvim se snizuju naknade. Ovo je isto tako prilika da vas podsjetim kada sam rekla o nemoći Vlade da bilo kakvim suvislim mjerama dođe u ove Hrvatske do početka gospodarskog oporavka i otvaranja novih radnih mjesta, podsjetit ću vas da su upravo ta kategorija nezaposlenih već jednom bili ti koji su već, su već, na način da su im već bile smanjene naknade jer je rečeno sa tim smanjenjem naknade skupit ćemo novce kojima će se davati potpore poslodavcima za očuvanje radnih mjesta. Jesmo li zaboravili gospodo taj Zakon. Ove godine negdje u proljeće smo imali raspravu o tom zakonu i izmjene i dopune tog Zakona jer se pokazalo da je mizernih 42 tisuće nešto više pola godine, umjesto predviđenih molim vas i reklamiranih 120 milijuna kuna, uopće iskorišteno za očuvanje radnih mjesta. O čemu mi to sada pričamo. Sada ćemo na ovaj način smanjenjem naknada za one najteže kategorije nezaposlenih koji primaju već sada naknadu ispod svih socijalnih minimuma, e sada će ovako ćemo reći, mi ćemo njima skinuti jer oni u biti ne žele ići raditi i ne vole raditi i baš im je drago da su izgubili svoje radno mjesto, pa ćemo im onda dati kao stipendije da bi se dodatno obrazovali jer u biti oni bez toga to ne žele. A ja vas pitam, kolegice i kolege, o tome da će se dobivati stipendije od 1600 kuna osim u obrazloženjima pojedinih prijedloga zakona, nema ni jedan članak Zakona koji to osigurava. A osim toga, ja podsjećam da i danas kroz Zavod za zapošljavanje imate niz mjera kojima se na ovakav ili onakav način potiče nezaposlene na dodatno obrazovanje, prekvalifikacije itd. Imate između ostalog i jedna mjera koja se zove financiranje obrazovanja nezaposlenih osoba prema potrebama tržišta rada. Pa ciljne skupine su molim vas, nezaposlene mlade osobe do 29 godina bez radnog staža, žene primarne dobi od 29 do 49 godina, dugotrajno nezaposlene osobe, nezaposlene osobe iznad 50 godina, nezaposlene osobe sa invaliditetom, nezaposleni Hrvatski branitelji, djeca i supružnici poginulih i nestalih Hrvatskih branitelja, roditelje s 4 ili više malodobne djece, roditelji djece s posebnim potrebama, roditelji djece oboljele od malignih bolesti, žrtve obiteljskog nasilja, liječeni ovisnici, žrtve trgovanja ljudima, azilanti, mlade osobe koje su izašle iz sustava skrbi domova za djecu, povratnici s odsluženja zatvorske kazne i ostale nezaposlene osobe. Ja sada pitam predstavnika predlagatelja, što je sada to što kao novo predlaže Vlada kada je nekakvu dodatnu stimulaciju, kada tko nešto mi već imamo u postojećim mjerama zapošljavanja. Pa recite onda pošteno, gospodo nema novaca. Nemamo novaca, da i ove mjere koje sada postoje da ne nabrajam sve one druge, nema novaca, pa sada bismo nešto mogli, idemo smanjiti nezaposlenima i onda još napišete u obrazloženju da će dobiti stipendije od 1600 kuna, a onda kada dođu i pokucaju na vrata Zavoda je slučajno dakle, da se bavim problematikom žena pa onda ispada ovako, ove godine žena koja je izašla iz skloništa, žrtva nasilja, nađe sama, sazna za ovu mjeru, nađe poslodavca koji će ju zaposliti uz dakle ovo sufinanciranje preko Zavoda za zapošljavanje, i ona lijepo dođe tamo a ovi u Zavodu kažu oprostite trenutno nema novaca, mi te mjere ne provodimo. Pa mislim stvarno bi onda, ajde da jednom pošteno lijepo odgovorite, da kažete nema novaca, ovo je način da mi od onih koji ionako nemaju uzmemo još malo pa da pokušamo nešto pokrpati, ne da ovdje kažete da će kao nešto novo dobiti, time što će im se omogućiti prekvalifikacije i slično. Osim toga, nemojte dalje držati taj nekakav dojam iluzije, da će sada, radnici se prekvalificirati, nezaposleni, na ovaj ili onaj način, završiti tečajeve stranih jezika, kompjuterske itd., i onda će ih dočekati tržište rada. S čime će ih dočekati tržište rada? S kojim radnim mjestima kolegice i kolege? Što smo mi to u Hrvatskoj, što je ova Vlada i koje su to mjere gospodarskog oporavka kojima Vlada projicira i ne znam što radi u idućih godina, da će otvoriti nova radna mjesta kojima ćete smanjiti naknadu, koji će se kao prekvalificirati moći onda i zaposliti. I sada imamo jednu seriju replika. Prvo je uvaženi zastupnik Dragutin Bodakoš. Izvolite. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, poštovani državni tajniče. Pa kolegice Sobol ono što ste konstatirali da Vlada nije bila u stanju u ovom proteklo razdoblju stvoriti takove gospodarske aktivnosti koje bi povećale broj zaposlenih, to je ono što je osnovni problem i zbog čega cijeli ovaj Zakon o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti nema svoj neki veliki smisao jer činjenično je stanje da je zaposlenost u Hrvatskoj u padu, da je stopa zaposlenosti mnogo manja nego u Europskoj uniji, ali ono što je najgore to je da se stopa nezaposlenosti povećava i da je ona puno viša nego u Europskoj uniji. Stanje na Zavodu za nezaposlene je takovo da je sigurno u zadnjih godinu dana sigurno preko 50 tisuća povećan broj postavlja se sada pitanje kako i na koji način te ljude koji su došli na taj Zavod, koji su došli iz različitih proizvodnih grana, koji imaju i različite osobne dohotke s kojima su došli kako i na koji način ih pokrenuti, odnosno zaposliti. Mislim da ovaj dio što se govori o prekvalifikaciji, posebno za ljube koji imaju ne znam dugotrajni staž na Birou za zapošljavanje, za ljude koji imaju niska pitanja, mislim da je on kao takav vrlo problematičan. Međutim, mi isto tako moramo konstatirati da na Zavodu za zapošljavanje je veliki broj ljudi koji su završili ili višu školu ili visoku školi koji također kao takovi se nalaze u situaciji da ne mogu naći poslove. I postavlja se pitanje na koji način te nezaposlene pravnike, ekonomiste ili neke druge prekvalificirati? Hvala. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Hvala lijepa. Odgovor na repliku uvažena zastupnika Gordana Sobol, pardon. Replika uvaženi zastupnik Zdenko Franić. Izvolite. Štovana kolegice Sobol u svojem ste izlaganju neobično zorno i plastično ukazali na potpuno odsustvo socijalne i društvene odgovornosti u ovome zakonu. Interesantno jest da je Republike Hrvatska putem Hrvatskog zavoda za norme koji je učestvovao u izradi norme ISO 26000 o društvenoj odgovornosti sredinom rujna glasovao za prihvaćanje te norme koja je prihvaćena sa 66 glasova za i 5 protiv od ukupno 71 zemlje koje su pristupile glasovanju. Očekuje se da ta norma službeno postane važeća koncem ove godine. Napravila ju je dakle Međunarodna organizacija za standardizaciju upravo da se spriječe ovakve i slične situacije u državAma članica Ujedinjenih naroda. Tako da i norma ima snažnu potporu Ujedinjenih naroda, a očekuje se također i vrlo

moraju vezano uz tu normu ponašati je i ugraditi u svoj pravni sustav. Hvala. Hvala lijepa. Kolegice Sobol, sigurno da problem nezaposlenosti možemo gledati sa ekonomskog dijela i on je jednim dijelom ekonomske prirode. Sigurno da gospodarstvo može zapošljavati sve te ljude koji traže posao i nezaposlenosti onda ne bi mi danas razgovarali o ovome. Ali ne možete negirati da je sigurno jedan od velikih problema neusklađenost tržišta rada sa potrebama obrazovanja i potrebama na tržištu rada osoba koje su obrazovani. Ako ste čitali ovaj predloženi zakon, onda ste mogli primijetiti normalno na temelju statističkih podataka, da ovaj uvjet samo od 32 godine staža, gdje osoba ostvaruje pravo na tu mirovinu do pune starosne mirovine, da jednostavno je destimulativan za one ljude koji bi se uključivali u te programe obrazovanje, a upravo kroz te programe obrazovanja bi došli u mogućnost da nađu sebi nove poslove, jer su to pretežno ljudi od 50 do 54 godine života. A znači to su još ljudi u dobrim godinama, ne mogu reći u najboljim godinama, ali mogu reći da su isto tako u dobrim životnim godinama itekako još mogu puno dati u svijetu rada. I upravo je i ne treba zato podcjenjivati ovu stipendiju od tisuću 600 kn, koja je upravo zato još jedna od stimulativnih mjera da te ljude koji su deprimirani jer su bez posla, da im omogući da obrazovanjem dođu do radnog mjesta, a uz to će primati tu naknadu od tisuću 600 kn. Pa pitajte te ljude koliko njima znači ta naknada od tisuću mislim ne možete govoriti sa svoje pozicije, vjerujem da je to mala naknada za vas. Ali za te ljude je strašno veliki novac, a uz to ostaju u svijetu rada. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Hvala. Odgovor na repliku uvažena zastupnica Gordana Sobol. Izvolite. **Sobol, vezano oko tržišta i neusklađenosti potreba tržišta rada sa strukturom obrazovnih osoba, da li imamo previše jednih radnika, drugih itd. pa zar se to rješavanju samo Zakonom o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti? Ja očekujem da smo možda mogli dobiti analize pa recimo pitati obzirom da je u kolovozu otprilike nešto više od 13% novoprijavljenih na zavodu onih koji su završili školovanje. Da li ti koji su prijavljeni završili školovanje odgovaraju potrebama tržišta rada u Hrvatskoj? A to je pitanje za malo širu i drugu raspravu, a ne samo ovu. Ja ne vidim da je Vlada bilo što po tom pitanju napravila. Drugo, i vi sami znate gospodine Kunst da su najteže zapošljive osobe što što mi kažemo starije životne dobi, a druga stvar je što su to osobe još u punom naponu snage, preko 50 godina života. Kako vi mislite da će njih poslodavci sada lakše zaposliti i brže zaposliti zato što ćemo mi njih stimulirati da nakon 32 godine radnog staža se dodatno obrazuju ili mislimo da se oni ne žele dodatno obrazovati. Problem u Hrvatskoj je što upravo te najteže zapošljive kategorije su muškarci i žene iznad 50. godine života, a upravo su to ti koji imaju 32 godina radnog staža i dalje. A drugo, ja vas pitam, to može naknadu ako ima 32 godine radnog staža najmanje koristiti 5 godina. Ako mu tada bude falilo 2 ili 3 godine do starosne mirovine, ja vas pitam kamo će taj čovjek završiti? O tome u ovom zakonu nema ni riječi, a također nema riječi tko garantira da će se dodatne stipendije davati za dodatno obrazovanje jer kao što vidim i sada po ovome što se radi na Zavodu za zapošljavanje ista ta mjera već postoji. **Jarnjak, Ivan Uvažena zastupnica Marija Lugarić, replika. Izvolite. **Lugarić, Marija (SDP)** Poštovana gospođo Sobol, vi ste dobro u svojoj raspravi upozorili a možda je ovo jedan od dobrih primjera koji pokazuju izrazitu međuovisnost tržišta rada i obrazovnog sustava. U ovom dijelu posebnog programa doškolovanja ovog prijedloga za stipendije, treba reći da kod nas u Hrvatskoj nije dovoljno dati stipendiju za obrazovni program, nego taj obrazovni program treba i imati. Ono što je kod nas problem i što sustav akreditiranja programa, dakle verifikacije davatelja davatelja samih programa, dakle ne može svatko obrazovati odrasle ljude za tržište rada. I u tom dijelu postoji potpuni nered, a državne agencije koje bi se time trebale baviti primarno Agencije za obrazovanje odraslih jer se o tome tu radi, mi smo tu agenciju kolegice i kolege ukinuli. Mi smo je spojili s Agencijom za strukovno obrazovanje koje se bavi srednjim strukovnim školama iako u ovim programima za mahom stare i nezaposlene osobe se radi o programima stranih jezika i informatičkih tečajeva koji nisu strukovni programi nego programi općeg obrazovanja. Dakle, ako imamo nepovezan sustav obrazovanja i ovdje tržišta rada, a s druge strane u obrazovnom dijelu imamo potpuni nered. Ponavljam, u nepostojanju sustava jasno je akreditacije onda posljedično postojanje programa koji imaju ispravnu verifikaciju da bi se kao takvi mogli upisivati u radnu knjižicu, da tako kažem i nema prateće institucije koja bi te programe razvijale sa stajališta obrazovanja, a ne sa stajališta zapravo samog gospodarstva sve skupa ne funkcionira. Imamo programe koji možda dobro zvuče, ljudima mogu možda dobro djelovat, no međutim trošimo novce u nešto što neće na kraju proizvesti nikakav rezultat, a ljudima će zapravo dati lažnu nadu. Zahvaljujem. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Odgovor na repliku, uvažena zastupnica Gordana Sobol. Izvolite. **Sobol, Gordana (SDP)** Zahvaljujem, kolegice Lugarić. Iskoristit ću vašu repliku da samo još dam jednu malu ilustraciju u prilog tome da očito kad se pišu ovakvi zakoni, predlažu ovakvi zakoni da se u biti ne razmišlja da oni se tiču živih ljudi, a ne da se proizvode kabinetski, a da plus toga u obrazloženjima se ne daju potpuni potpuni podaci jer očito je nekome bilo teško napisat malo šire obrazloženje. U prilog tome da oni koji jesu na Zavodu za zapošljavanje i u prilog tome da oni nisu lijeni i da oni se hoće dalje obrazovati, da hoće prekvalifikaciju da bi eventualno našli novi posao, govore i podaci koji kažu da je do 31. kolovoza ove godine otprilike 9120 raznih mjera poticaja zapošljavanja na više od 50% otpada upravo upravo na onaj dio koji se odnosi na obrazovanje. Dakle, i sada preko 50% onih koji koriste mjere koje nudi Zavod za zapošljavanje su upravo mjere koje idu na dodatno obrazovanje, na prekvalifikacije i slično. Prema tome, ja samo govorim o apsurdnosti toga da mi u ovom zakonu i to samo u obrazloženju kaže da će eto sad se nešto novo dobiti. Neće se ništa novo dobiti od onoga što već sada ne postoji na Zavodu za zapošljavanje. Zahvaljujem. Idemo dalje s raspravom. Na redu je uvažena zastupnica Romana Jerković. Izvolite. **Jerković, Romana (SDP)** Hvala lijepo, gospodine potpredsjedniče. Uvaženi gospodine državni tajniče s kolegicom. Kolegice i kolege. Više je mojih kolega vrlo argumentirano iznijelo razloge zbog kojih mi kao klub ne možemo podržati donošenje ovoga zakona. Pred nama je zakon koji, ukoliko ga usvojimo, znači manje naknade za nezaposlene. To je nažalost drugo po redu smanjenje koje Vlada predlaže u svega godinu dana. Sjećam se prošle godine u srpnju kada smo raspravljali i smanjili naknade za nezaposlene, tada je državni tajnik gospodin Pavlaković rekao da tu mjeru predlaže kao privremenu mjeru i da će ona trajati do kraja ove godine. Kada je neka mjera negativna kao što je ova, a onda je još predlagatelj proglasi privremenom mjerom tada je logično očekivati da će sljedeća mjera ili izmjena zakona biti vraćanje na staro, a nikako ne očekujete da će nezaposleni ponovno doživjeti smanjenje naknada jer kao da im poručujemo da je ona koju su primali bila velika ili kao da su se mogli prehraniti s onim što su imali. Kolegice i kolege, ja držim da ni u vrijeme stabilnosti ni u vrijeme prosperiteta vlast sebi ne može dozvoliti ovakav nonšalantan odnos prema problemu nezaposlenih općenito, a kamoli u vrijeme krize. Prevaliti dio krize na one koji su u društvu doista najugroženija kategorija, a ovim zakonom to činimo, znači provoditi jednu doista neozbiljnu politiku, znači ne moći prepoznati pravac kojim treba ići, znači donositi rekla bih palijativne, nesustavne i nesuvisle mjere. Zašto baš na nezaposlene? Nije pravedno to sigurno, međutim razlog je zapravo vrlo jednostavan. Oni su bezopasni. Oni su bezopasni zato što su egzistencijalno ugroženi, zato što su neorganizirani jer tko će njih organizirati, a politički i društveno marginalizirani su i strpani su u nekakve evidencije suvišnih i nepotrebnih. Zašto ćemo na njih prebaciti, ne zašto nego zato, upravo iz razloga koje sam navela, prebacit ćemo na njih dio tereta kroz smanjivanje naknada za nezaposlenost. A obrazloženje koje predlagatelj zakona daje je doista pa u najmanju ruku obeshrabrujuće. Navodno te naknade ne stimuliraju nezaposlene na traženje posla. Kolegice i kolege, za mene je to obrazloženje doista nečuveno jer indirektno Vlada poručuje nije problem u nama, nije problem u našoj politici, nije problem u našoj sposobnosti ili nesposobnosti, problem je u hrvatskim građanima kojima je eto cilj dograbiti se kakve takve potpore i s njom živjeti dobro. Neki ovdje misle da se s time može živjeti dobro. Gospodin državni tajnik je u nekoliko navrata upotrijebio izraz troškovi, oni su za društvo trošak. Pa zar postoje društva i države koje su bez takvih i sličnih troškova? Međutim, temeljna razlika među državama koje su uspješne u borbi s nezaposlenošću i one koje nisu uspješne jest u tome što su svjesne društvenih potencijala i uspješne su u korištenju tih potencijala za nekakav novi društveni razvoj i iskorak. Da bi bilo moguće prepoznati realne razvojne šanse društva mislim da treba znati da sva društva na ovome svijetu raspolažu samo sa dvije poluge. Jedna su ljudi, a druga je prostor u najširem smislu te riječi. Držim da je Vlada pokazala svoju nesposobnost i po pitanju odnosa prema ljudima kao razvojnom resursu i prostoru, dakle u najširem smislu te riječi. Kada se radi o ljudima, a ovdje ovom prilikom govorimo o nezaposlenima tada treba znati da nezaposleni nisu uzrok već su posljedica loše gospodarske politike i sustava. Dakle, ti su ljudi nezaposleni ne svojom krivnjom, ne zato što su oni to tako htjeli već krivnjom onih koji su plaćeni da osiguraju njihovo zapošljavanje. Novci koji se izdvajaju za naknade su po mom dubokom uvjerenju beznačajni u odnosu na novac koji je potrošen za njihovo obrazovanje za nepostojeća zanimanja. I razlog njihovog zadržavanja, dugog zadržavanja o kojem smo slušali od gospodina državnog tajnika, na burzama nije u visokim naknadama. Nikako to ne može biti već u odsustvu bilo kakve sustavne smislene politike prema toj armiji ljudi ne samo u odsustvu politike, rekla bih čak nego nego i u odsustvu empatije prema tim ljudima. Pa kolega Kunst je to tako zorno pokazao kada je replicirao kolegici Sobol. Kaže kolegice Sobol, pa za vas to možda nije veliki novac ali za koga jest. Pa zar se sa 1500 kuna može dobro živjeti? Zar se sa 1500 kn može platiti stan? Zar se sa 1500 kn može prehraniti mjesečno? To je krasan primjer izostanka bilo kakve empatije prema toj već armiji ljudi. I držim da društvo koje se odnosi tako spram ove kategorije, koje je i gurne na margine društvenog života zapravo nema realnih šansi za razvoj i općenito za uspjeh bilo koje vrste. Hvala lijepa. Glavna karakteristika koju ste dobro istakli ovog zakona je upravo da vladajući, da Vlada ovakvim prijedlogom zakona izražava prezir, prezir prema onima koje je pozvana štititi. Zaposlene zaposlenima, oni koji sutra ostati nezaposleni. Oni koji imaju samo jednu želju da se zaposle i da žive od svoga rada. Kad kažete da su za vlast ti suvišni, najranjiviji, slabi, preslabi da se tome suprotstave. Da, tako je bilo do jučer, ali tomu više nije tako. I to je ono što je uzbudilo vladajuće. Kako to da ti slabi, prestrašeni odjedanput imaju snage suprotstaviti se. Vrlo jednostavno. Upravo zato što su te njihove snage pojedinačne koje su sada udružene postala velika opasnost. I oni dobro znaju da od ove vlasti više nemaju što očekivati, da ova vlast više za njih nema što učiniti ali će oni za nju učiniti na prvim izborima. Hvala lijepo. Kolegice Antičević, prijedlog ovoga zakona zapravo je dokaz jedne loše politike koja nije priznala krizu onda kada je to trebala i koja nije donijela adekvatne mjere onda kada je to trebala. Rezultat je danas ogroman broj nezaposlenih i Vlada ne zna što bi s njima, ali doista ne zna što bi s njima osim da im uzima i ono malo što imaju. Hvala. Hvala. Imamo jedan ispravak, gospodin Ante Kulušić. A gospodin Ivan Bagarić. Da, izvolite. **Bagarić, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Pa obzirom da sam bio ovdje i da nema gospodina Kunsta, kolegice Romana mislim da ste naveli apsolutno pogrešno. pogrešno. Dakle, njegov navod. On nije kazao to bez imanja osjećaja, bez empatije, kako se od tih ne znam par tisuća može živjeti, nego je kazao da dobro dođe i tih par tisuća kad ih čovjek nema, a da istodobno ostaje u svijetu rada. I bolje i 1600, samo malo. Bolje i 1600 i da se ostane u svijetu rada, nego da bude i bez toga. Dakle, on je kazao iz pozicije onog koji ima puno više da onda nije značajno. Nekome tko nema onda je značajno i to. Prema tome, nije kazao u tom kontekstu. Mislim to znamo svi ovdje i mislim da to korektno moramo reći jer gospodina Kunsta ovoga časa nema. **Bebić, Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Evo ja ću citirati kolegicu Jerković. Rekla je u svojoj raspravi da su naknade beznačajne. Kolegice Jerković apsolutno ja smatram da to nije točno i to sam sigurna jer svaki čovjek koji ostaje bez posla itekako mu dobro dođe naknada. Očito da vi to ne razumijete, jer da razumijete koliko dobro dođe naknada onda ne bi SDP jedanaest godina u gradu Zagrebu imao prirez 18%. Imajte hrabrosti gospodo iz SDP-a da taj prirez skinete u recesijskoj godini i da pomognete u tome svakom čovjeku koji je i zaposlen, da ima veću plaću. Svakom čovjeku koji je u mirovini da ima veću mirovinu, a na isti način pomoći ćete i gospodarstvu u gradu Zagrebu. Jer tih 18% dokazano je da koristite za svoju promidžbu i dodvoravanje građanima grada Zagreba. cijelo jutro vas slušam koliko se dodvoravate, ali na jedan lažan i proziran način. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Gospođa Brankica Crljenko ima riječ. Izvolite. **Crljenko, Brankica (SDP)** Zahvaljujem gospodine predsjedniče, gospodine državni tajniče sa kolegicom, uvažene kolegice i kolege. Ovaj prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti četvrti je model u posljednje četiri godine, međutim jedno im je svima zajedničko, a to je percepcija nezaposlenih ljudi kao izrazito lijenih i prevarama sklonih ljudi. Naknada za vrijeme nezaposlenosti pravo je radnika temeljem rada kojemu u slučaju gubitka posla tijekom određenog vremena jamči određenu materijalnu sigurnost, međutim već je novi Zakon o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti iz 2008. godine, koji nas je i takav svrstavao među zemlje s najnižim naknadama u Europskoj uniji, uveo značajnu razliku između najviših i najnižih naknada, ovisno o visini plaće s kojom radnik ulazi u nezaposlenost, bez postavljanja donje granice, odnosno najniže naknade. Podsjetimo prethodni zakon definirao je najnižu naknadu u iznosu 20% od prosječne plaće u gospodarstvu, u posljednjem kvartalu 2008. godine to je iznosilo tisuću Posve ignorirajući prethodno, ovaj zakon sada predlaže još nižu naknadu, umjesto 50% za period od 90 dana do kraja primanja naknade, sada se predlaže 35%, čime će se naknada onima koji u nezaposlenost ulaze s minimalnom plaćom u odnosu na kraj 2008. godine sniziti za oko 300 kuna, uz ciničnu konstataciju da bi niska naknada od 770 kuna u bitnom stimulirala njihovo uključivanje u obrazovne aktivnosti. Ovo je tim ciničnije kada se primjerice zna da Hrvatski zavod za zapošljavanje nezaposlenim radnicima koji su se uključili u Vladin plaćeni program za hrvatsku pismenosti, put do poželjne budućnosti za razbolje od 2003. do 2012. godine, kako bi završili osnovnu školu nije plaćala troškove putovanja zbog čega su mnogi i odustali, jer se taj trošak priznaje samo onima koji se usavršavaju, a osobe bez osnovne škole se ne usavršavaju. Teorija o niskim naknadama za nezaposlenost kao odgojnoj mjeri za poticanje nezaposlenih na traženje posla, odnosno njihovo destimuliranje na duži ostanak na zavodu pada u vodu čim se uzmu u obzir relativno visoke naknade primjerice onih koji u nezaposlenost ulaze s prosječnom i višom plaćom. Ispada da su ljenčine i neobrazovani samo oni s minimalnom plaćom koje dodatno treba kazniti i naknada neznatno većima od socijalne pomoći. Činjenica je međutim, da ima i visoko obrazovanih radnika koje poslodavci javljaju na minimalnu plaću s razlikom na ruke, ili radnika prihvatljive razine i strukture obrazovanja kojima se plaća 2009. i 2010. godine zbog krize privremeno smanjene, predlagatelja zakona apsolutno ne zanima. Posebno valja naglasiti da su tijekom 2009. i 2010. godine u nizu djelatnosti kao što je prerađivačka industrija, građevinarstvo, trgovina, aneksima kolektivnih ugovora između poslodavaca i sindikata, a u cilju očuvanja radnih mjesta plaće i druga materijalna prava već značajno snižena i do razine minimalne plaće. Pa kada ti radnici ipak završe na Zavodu za zapošljavanje dvostruko su kažnjeni. Kroz određeno vrijeme primali su minimalnu plaću, a u budućnosti će primati i minimalnu naknadu za vrijeme nezaposlenosti koja će biti na razini socijalne pomoći. Prijedlog zakona neprihvatljiv je i u kontekstu zajedničkog EU-RH memoranduma o prioritetima politike zapošljavanja Republike Hrvatske iz 2008. godine u kojem izrijekom stoji da se čini kako naknada za nezaposlenost ne stvara ozbiljnu zamku nezaposlenosti, te da je potrebno razmotriti mogućnost diferencijacije naknada za nezaposlenost prema obiteljskim prilikama, kako bi ona više služila kao pomoć i bila prilagođena specifičnim okolnostima u pojedinačnim domaćinstvima. I na kraju osvrnut ću se još na članak 6. ovog prijedloga zakona, zbog kojeg ne možemo prihvatiti ovaj prijedlog zakona, jer uvodi uz godine provedene na radu, najmanje 32 i dob kao uvjet stjecanja prava na tzv. trajnu naknadu do mirovine, ovo posebice stoga što je Hrvatski zavod za zapošljavanje prema dostupnim podacima u pravilu neuspješan u funkciji posredovanja i zapošljavanja starijih radnika, posebice starijih žena koje se statistički gledano pokazuju kao apsolutno nezapošljive. Posljedica ovakve izmjene zakona su sljedeće. Republika Hrvatska postaje zemlja s najnižim naknada u Republika Hrvatska krši obveze preuzete međunarodnim ugovorima čija je potpisnica i dodatno se smanjuje naknada i postrožuju kriteriji za ostvarivanje prava na tzv. trajnu naknadu, što značajno snižava socijalnu sigurnost građana Republike Hrvatske umjesto da se u uvjetima krize dodatno zaštiti. Hvala. Hvala. Imamo jednu repliku, gospodin zastupnik Zoran Vinković. Izvolite. novim zakonom i svakim novim danom nezaposlenost raste u Hrvatskoj. No nije toliko problem ovim zakonima koliko načinu vođenja države i u činjenici da danas nitko nikome ne plaća i da je unutarnjih dug takav da predstavlja veći problem od vanjskog duga. Tom nelikvidnošću najviše pogođena Slavonija, regija koju očigledno Hrvatska zaboravila. A kolegici iz HDZ-a koja je pričala ovdje o uvođenju prireza, ja je samo podsjećam da pogleda dobro crveno plave plakate iz 2007. godine i da pogleda sve harače koji su uvedeni od 2007. godine, i sve afere koje Hrvatska danas ima, pa će vidjeti da je to utjecalo na pad standarda svih građana u Republici Hrvatskoj, isto tako i na kolaps gospodarstva u Hrvatskoj. Hvala. Odgovor. Ima li odgovora? Nema. Hvala. I gospodin Davor Bernardić. Izvolite. Rasprava. (SDP)** Poštovani predsjedniče Sabora vidim da je vrijeme već za glasanje. Pa kad govorimo o ovim poticajima tj. pravima posredovanja za vrijeme nezaposlenosti onda treba imati na umu neke stvari koje su vrlo bitne sada za reći. Znači, smanjivanje naknade će nekim osobama u potpunosti onemogućiti obrazovanje, i to treba reći. Zašto se, ako se već išlo na smanjivanje naknade sa objašnjenjem da će to ostvariti potpore u obrazovanju nisu uvele potpore za obrazovanje? A ne smanjivanje naknade. Također,

ne možemo ništa. Dobro, evo malo je lepršavo u dvorani. Dakle, kada se prvi put išlo u smanjenje naknade za nezaposlene osiguralo se 100 milijuna kuna da bi se upravo sa tim novcem osigurale potpore za te iste ljude. No međutim, od tih 100 milijuna kuna je potrošeno samo 800 tisuća kuna i to je zapravo de facto bio povod da se ide u smanjenje naknade za nezaposlene. I sada je pred nama jedan sličan prijedlog sa suludim objašnjenjem da će na ovaj način se njima omogućiti potpuno tj. bolje pristup dodatnim obrazovnim sadržajima. To nema nikakvog smisla. Jer onda ako to želite raditi omogućujete potpore za obrazovanje, a ne smanjujte naknade za za vrijeme nezaposlenosti. I to su stvari jednostavno koje u obrazloženju ovog samog prijedloga su kontradiktorne jedne s drugim. Inače kad pričamo o tome Hrvatska je zemlja koja ima velik udio subvencija u BDP-u, velik udio velik udio i to treba reći. No međutim, Hrvatska je zemlja koja je u odnosu na europski prosjek ima jedan od najmanjih stopa tj. udjela

Dakle, Hrvatska ima jednu od najnižih stopa u odnosu na bruto društveni proizvod zapošljavanja od 0,7%. Jedina politika koja može biti dugoročno održiva je kreiranje investicijske klime. Dakle, poticaje investitorima kroz razno razna porezna i druga rasterećenja. Druga je sustavan potpor otvaranju novih radnih mjesta, a to dolazi i od spoja tržišta znanja i tržišta rada i uz ono što država može ponuditi, a to su upravo potpore otvaranju novih radnih mjesta koje su u Hrvatskoj najniže u odnosu na ostale europske zemlje. I treći sustav je sustav strukturnih reformi koje jednostavno moraju uslijediti. I bez toga neće biti moguće ovu zemlju izvaditi dugoročno iz krize niti je staviti na put održivog razvoja. Hvala.

zgrade ne čine ništa nego da zgrade pa i Hrvatski sabor činimo mi hrvatski saborski zastupnici koji ovaj čas pričamo, a ne slušamo jedan drugoga. Tako i bolnice, bolnice ne čine zidovi, čine sjajne medicinske sestre, sjajni liječnici, a tako bi trebalo biti i u Hrvatskom saboru. Nešto što smo mi kolega Bernardić radili 2000. i 2003. zvalo se sa faksa na posao. Dakle, svi mi oni koji su završili u to doba su odmah dobijali posao osobito oni kao vi kolega Bernardić ili kao ja koji smo završili prvi u generaciji suma cum laude ili magna cum laude. S druge strane, nažalost se to nije desilo. Imali su odličan prijedlog koji dajemo zadnje 2, 3 godine. Smanjite doprinose za prve 2, 3 godine zapošljavanja. Naši poslodavci trpe i na taj način ćete pomoći i … ne razumije se./… smanjiti cijenu rada. Dakle, imate dobre prijedloge prije 7, 8 godina, imate sjajne prijedloge prije 7, 8 mjeseci

evo upravo na tragu ovog povezivanja tržišta obrazovanja i tržišta rada. S jedne strane kapital i imovinu ne oporezujemo, ali s druge strane smanjujemo prava nezaposlenima, porezno dodatno opterećujemo rad i sa ovim potezom kojim je kojim je jedini cilj u predizbornoj godini umjetno smanjiti broj nezaposlenih jer de facto sa ovim potezom i sa tim prijedlogom zakona će se to dogoditi moći će se manipulirati statistikom u nekom razdoblju od sljedećih 6, 9 ili 12 mjeseci. Ali ono što i dalje napominjem ne može biti objašnjenje u prijedlogu zakona da će ljudi zbog toga što im se te određene naknade smanjuju ići u dodatno obrazovanje. Pa onda dajte potpore za obrazovanje, a ne smanjenje potpora za nezaposlene. Hvala. I zaključno 5 minuta u ime kluba HNS-HSU-a gospodin zastupnik Silvano Hrelja, izvolite.

ali nadam se da oni koje ovo interesira će ovo čuti. Želim kolegi Vidoviću reći otvoreno da naravno da nije osnovni razlog zašto je klub HNS-HSU-a neće podržati ovaj zakon nije zato što smo u poziciji nego upravo zato što se isti kolač dijeli na puno više sitnih kriški i njima se pokuša zadovoljiti sve veći broj nezaposlenih u RH. Samo da ne bi ljudi, da ne bi naši građani krivo shvatili. To je suštinski razlog i naravno da radi toga ne možemo to podržati. Želim isto tako skrenuti pažnju da su stipendije za osposobljavanje dobre, ali one nisu same sebi cilj. Nije cilj osposobljavanje za novi posao ako takvog posla nema na tržištu. Naš problem je nerazvijeno tržište rada i nedostatak konkretnog posla. Svi hoće trgovati, a rijetko tko hoće stvarati suštinsku novu vrijednost kroz proizvodnju. I jedno pitanje koje nije dodirnuto u raspravi danas, pitanje je zašto obrtnici ne mogu koristiti prava po osnovi nezaposlenosti. Obrtnik prestaje sa radom radi smrti, radi nemogućnosti bavljenja tim poslom ili zbog pada prometa, ili zbog pada prometa, dakle što znači da su opterećenja koja postavlja država u nesrazmjeru sa prometom koji oni imaju dakle ne omogućava im zaradu i zatvaraju obrt. Neki čak i pokušavaju i ilegalno dalje raditi. Dakle, jedna je činjenica koju ne možemo ignorirati, oni uredno plaćaju doprinos po stopi 1,7% na bruto plaću koju isplaćuju i nisu svi obrtnici bili obrtnici od početka svog radnog vijeka. Neki su možda radili 25 godina u državnoj ili privatnoj firmi, pa su zadnjih 5 godina obrtnici i na neki način spopala ih je ova pošast nedostatka posla. Dakle, postoje različite varijante obrtnika koji a priori ne mogu koristiti prava za vrijeme zapošljavanja a plaćaju doprinose. Dakle, cijenjene kolegice i kolege ako ne možemo očekivati visoki poslovni moral kao što je rekao kolega Marić kod poduzetnika, zašto ne možemo očekivati pravičnost države prema onima koji plaćaju doprinose. Ako im ne možemo dati prava onda im recimo oslobodimo ih plaćanja doprinosa i recimo im ljudi, pametnije vam je da uplaćujete u kasu uzajamne pomoći da se možete prehraniti onda kada objektivno na tržištu nećete imati posla. Hvala lijepa.

Dakle, ono što sam rekao na početku ponovit ću a osobito ono na prigovore, na bezidejnost u rješavanju zaposlenosti ovim Zakonom. Moram reći ono što je poznato Zakonom o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti nigdje u svijetu se osobno ne rješava problem zaposlenosti sam po sebi, on se rješava svim drugim sredstvima otvaranjem radnih mjesta na drugi način. Ovaj zakon osnovno rješava posredovanje, posredovanje, rješava naknade kao pasivne mjere i okvir za aktivne mjere poticaja za zapošljavanje. Ali čak ni tim aktivnim mjerama ni drugdje u svijetu ne povećava se bitno bitno zaposlivost, na taj način se omogućava u prvom redu zapošljavanje teže zaposlivih kategorija, radna mjesta se otvaraju drugim mjerama. A te druge mjere su uključene u program gospodarskog oporavka Vlade, od onih mjera koje se tiču gospodarstva, industrije pa do obrazovanja i moram reći još jednom, istaknuti ono što sam rekao na početku. Iako je nezaposlenost povećana, zapošljavanje je također povećano i to u postotku koji je vrlo velik u odnosu na prošlu godinu, 18,2%. Na žalost zbog problema broj nezaposlenih je povećan jer je bilo više otpuštanja ali ova dinamika dakle, otvaranje radnih mjesta je uistinu krenulo. Naravno da se provode i druge mjere. Pokušalo se provesti ovo skraćivanje radnog vremena kao jedna mjera poticaja koja u osnovnom Zakonu nije dala uspjeha, pa je taj zakon izmijenjen, ali moram reći da ta mjera koja je inače prihvaćena na temelju zajedničkog, jedinstvenog prijedloga sindikata i poslodavaca, nije dala dovoljno uspjeha uspjeha ni u drugim zemljama. A pri tome, kod skraćivanja radnog vremena moram istaknuti još jedan problem u Hrvatskoj. Pri ni jednom programu zbrinjavanja koji se radio kod poslodavaca, nikada ni sindikati ni radnici nisu predložili da umjesto da se ni jedan dio radnika otpusti, da svi radnici ili veća grupa radnika radi skraćeno radno vrijeme, dakle nikada nije došao prijedlog nemoj me otpustiti, 50 radnika neka 100 radi u polovici radnog vremena. Ove mjere koje su donesene upravo su baš sustavne. Dakle, smanjivanje naknade nakon prvog dijela naknade, je nešto što je postojalo u Hrvatskoj i nešto što postoji svugdje u svijetu i u Europi i to smanjivanje naknade ne samo da ima cilj, nije to ni primarni cilj, financijski, naravno neke zemlje si mogu priuštiti više nego neke manje, nego upravo ima onu motivaciju. Dakle, naknada mora biti ograničena, mora padati jer je to jedan, makar to izgledalo tako teoretski način kako motivirati ljude da se zaposle. A koliko će to biti u ukupnom iznosu, to u pravilu od države do države ovisi o njenim mogućnostima. A s druge strane ono što se zanemaruje govori se smanjivanje naknada, o smanjivanju prava, a s druge strane uvodimo povećanje prava kroz dulje naknade u slučaju dugotrajne nezaposlenosti i to čak iznosi više dakle, 30 milijuna košta to više nego što je ovo smanjivanje naknade dakle, to je vrlo sustavno rješenje. Isto tako sustavno je rješenje usklađivanje sa Zakonom o mirovinskim pravima, dakle s ovim Prijedlogom zakona, dakle ističem radi se o promišljenim i ozbiljnim i sustavnim mjerama i još na koncu samo da kažem što se tiče obrazovanja i usklađenosti obrazovanja sa tržištem rada, ono što se radi, što radi Zavod za zapošljavanje, to radi uistinu prema potrebama tržišta rada, prema potrebama poslodavaca. Ne rade se obrazovni programi koje radi Zavod, radi se na temelju ozbiljne ankete poslodavaca i prilagođeno tim potrebama poslodavaca. A problem prilagodbe cijelog obrazovnog sustava potrebama tržišta rada, je naravno uključen u Vladin program gospodarskog oporavka, međutim, to je nešto što je jako dugotrajno, ne može se u kratkom vremenu razriješiti sustav srednjeg obrazovanja, sustav visokog obrazovanja itd., to je jedna dugoročna mjera koja se dugoročno mora rješavati, ali ju je Vlada itekako uočila, akceptirala, ugradila u program i to je ono što će u budućnosti raditi. Hvala lijepa. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Imamo jedan ispravak gospodin Zoran Vinković. Izvolite. Trebali bi uvesti red u sudnici, ovo je sabornica. ... ovo nisu nikakve stimulativne mjere, nego su ovo mjere koje će nezaposlene odvesti dalje u siromaštvo. A s druge strane pogledajte kako nam stoji gospodarstvo pogotovo Slavonsko pa ćete vidjeti koliki je pad bruto dobiti u gospodarstvu i koliko je povećanje nezaposlenosti. Na stranu javni radovi i kopanje kanala. Hvala. Zaključujem raspravu, odlučivat ćete nešto kasnije.